Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere päevast! Alustame oma kevadistungjärku. Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 1. töönädala esmaspäevast istungit.

Armsad kuulajad! Üks meie kõige olulisemaid ülesandeid meie järeltulevate põlvede ees on see, et meie lapsed saaksid üles kasvada keskkonnas, mis aitab võimalikult palju kaasa nende vaimsele ja psühholoogilisele arengule. Selleks, et neist kasvaksid täisväärtuslikud inimesed, ja tulevikus ka vanemad oma lastele, tuleb luua ja tagada keskkond, kus lapsed juba noores eas saavad igati väljendada ja arendada oma loovust, oma psühholoogilisi võimeid ja vaimset tervist. Paraku me teame, et vaimse tervisega on nii laste, noorte kui ka täiskasvanute hulgas iga aastaga asjalood mitte ainult Eestis, vaid kogu läänemaailmas järjest kehvemad. Lastel ja noortel esineb järjest suuremaid psühholoogilisi probleeme, mille üks väga suuri ja ilmselgeid põhjuseid on see, et juba noorest east tuuakse lasteni kõikvõimalikud digivahendid, mille üleküllus täiesti selgelt pärsib ja takistab nende vaimset arengut. Sellele on viidanud väga paljud teadlased ja oma ala eksperdid. Mida teeb selles olukorras haridusministeerium? Selle asemel, et hoiatada lapsevanemaid ja õpetajaid nende ohtude eest, võetakse vastu uus alushariduse õppekava,

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Leo Kunnase. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna julgeolekuolukord on tõsine, siis on paslik ka vastavate küsimuste kohta aru pärida.

Ukraina on tegelikult regionaalne suurriik. Ta on üks viiest maailma riigist, kes suudab täna toota relvastust, sõjavarustust ja laskemoona kõikides kategooriates välja arvatud tuumarelvad

on kaks pataljoni pluss vähemalt igas maakaitseringkonnas üks patareisuurune üksus. Seepärast meil ei ole relvasüsteeme, mida me võiksime ära anda, kuna meil on neid endil vaja ja need on mõistlik anda üle Kaitseliidule.

Head kolleegid! Mul on EKRE fraktsiooni nimel au anda üle eelnõu, millega me soovime muuta kõrghariduse seadust, ja asjakohaselt ütlen teile et kui see eelnõu vastu võetakse, siis peatub ingliskeelestumine Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides. Ingliskeelestumine nimelt ohustab meie rahvuskultuuri ja emakeele elujõudu, ent ei aita kaasa õppekvaliteedi tõusule. Eelnõu kohaselt eemaldatakse kõrgharidusseadusest need sätted, mis suunavad

see eelnõu peaks seaduseks saama, siis vähemalt osaliselt parandab see ka õppekvaliteeti ja seda, et ettevalmistatavad spetsialistid vastavad rohkem Eesti tööturu vajadustele. Eelnõuga ei takistata kuigivõrd võõrkeelse õppematerjali või välismaa tippõppejõudude kasutamist Eesti ülikoolides ja ka loomulikult mitte mitte maailmatasemel teadussaavutuste kättesaadavust Eesti ülikoolides, kuna keeleseaduse kohaselt loetakse haridus eesti keeles omandatuks juhul, kui vähemalt 60% õppetööst toimub eesti keeles. Aitäh!

Aitäh, hea esimees! Lugupeetud kolleegid! Annan Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi nimel üle tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille sisu on tulumaksuvaba miinimumi tõstmine alampalgani. Tõesti, me eelmise aasta lõpus sellest juba rääkisime. Kahetsusväärselt see eelnõu siin saalis toetust ei leidnud. Samas, meil see inflatsiooniline keskkond on selline, et vajadus maksuvaba miinimumi tõusuks on endiselt olemas ja see on veel tugevam kui varem. Tõesti, keskmine palk tõuseb ja hinnad tõusevad. Aga ei ole kuskil kokkulepet, et kõigepealt peab tõusma inimese palk ja siis hakatakse poes temalt leiva või piima eest või külmkapi eest kõrgemat hinda küsima. Pigem see areng on ikka vastupidi, et hinnatõus jõuab kõigile kohale

ei ole võimalik iga hinnatõusu puhuks kompensatsiooni või hüvitise saamise mehhanismi luua. Seetõttu tõesti on madalapalgalistele suunatud maksumeede, tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, tõhus lahendus, vajalik lahendus ja tegelikult aitab nii sotsiaalsüsteemi koormust leevendada kui ka inimeste töömotivatsiooni hoida. Nii et loodan, et me saame seda eelnõu siin saalis kiiresti arutada ja seekord leiab see ka toetust. Aitäh!

Kuidas õpetas Lenin kommuniste? Hea hinna korral leidub kapitaliste, kes müüvad bolševikele nööri, millega me nad üles poome.

Financial Times annab maailmale teada, et Eesti ei tohiks raisata oma väärtuslikku poliitilist kapitali ja Washingtonis kogutud usaldusväärsust mõnesaja miljoni euro nimel, mida nende ettevõtted, sealhulgas riigi äriühingud, juhin oma osundusena tähelepanu, Valgevene suunal edasi tegutsedes igal aastal teeniksid. Ja meie küsimused, rea Isamaa fraktsiooni liikmete küsimused ongi suunatud majandusminister Taavi kellel on valitsuse poolt ka üldkoosoleku õigused riigi raudteega tegelevate äriühingute puhul. [Tahame teada], miks valitsus Eesti riigi äriühingu kasumi nimel faktiliselt toetab sanktsioneeritud Lukašenka režiimi püsimist transiidide factosuurendamisega Eesti riigi äriühingu kaudu, ja soovime saada informatsiooni sektorite ja aastate lõikes Valgevene-Eesti kaubavahetuse hüppelise kasvu kohta. Ärme vaheta peenrahaks oma julgeolekut ja lühikese ärilise kasu nimel veel ka Valgevene rahva vabadust, põhimõtteid ja sealhulgas ka enda rahvuslikku julgeolekut. Ärme ole ärimehed, kes kauplevad nööriga, millega meid ennast üles puuakse.

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Ma vabandan, see ei ole päris protseduuriline küsimus, see on pigem ettepanek meie töö läbiviimiseks. Kuna elektrihinnad on meil kujunenud isegi paljudele Riigikogu liikmetele problemaatiliseks, siis ma teen ettepaneku

mida ütleb seadusandlus silmanägemise kohta ja selle kohta, kui palju siin peab valgust olema. Aga mure, mida te adresseerite, muidugi on tõsine. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni. Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna üheksa seaduseelnõu. Esimeseks, rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Teiseks, väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Kolmandaks, maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõu. Neljandaks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nende kolme seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister. Viiendaks, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu. Kuuendaks, Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. Seitsmendaks, sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduseelnõu. Üheksandaks, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud kolme seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust sotsiaalkaitseminister. Aitäh! Austatud

tagamiseks ei tohi tuld ära kustutada. Küll aga ei keelanud mitte miski teil korduvalt põhiseadust rikkuda. Teil ei olnud mitte mingit probleemi tulla 9. novembril Riigikogu ette juhatuse ettepanekuga minna üle kaugistungitele. Nagu selgus, on tegemist põhiseaduse rikkumisega, et selline ettepanek üldse parlamendi ette toodi. Oma kirjas Riigikohtule, mille te olete allkirjastanud, viitate te ka sellele, et Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohtadega ei ole kooskõlas Riigikogu sisemisest töökorraldusest tulenevate vaidluste viimine kohtu ette, kuna see võib kohut ülemääraselt koormata ja olla mõttetu. Te põhimõtteliselt ütlete ka, et tegelikult seda ettepanekut, mille mina Riigikohtule tegin, ei peaks üldse menetlemagi. See on üsna pretsedenditu. Minu meelest midagi sellist ei juhtunud isegi vaikival ajastul. Kuivõrd teid mäletatakse valitsusjuhina – sellest möödub sel nädalal aasta, kui te otsustasite oma ameti maha panna teid mäletatakse kui vabandavat peaministrit. Minu meelest oleks paslik ka praegu vabandada selle eest, et te selliste ettepanekutega, [millega olid nõus] kolmest juhatuse liikmest kaks, meie ette tulite, aga ma ei ole kindel, et sellest piisab. Äkki te oskate ise öelda, mis viisil ja kuidas teie arvates peaks parlament edasi töötama? Aitäh! Teil oli õigus pöörduda selles küsimuses Riigikohtusse, nagu te ka tegite. Riigikohus on oma hinnangu andnud. Ma arvan, et sellest hinnangust peab ka Riigikogu juhatus ja Riigikogu tervikuna edaspidi lähtuma. Seal on toodud välja ka põhjendused, et kui minna distantsistungile, siis seda tuleb veel tõsisemalt põhjendada.

juttu solidaarsusest. Kas solidaarsus on pädev ainult sel juhul, kui see on põhiseadusvastane või on solidaarsus pädev ka siis, kui see on täiesti legitiimne? Aitäh! Kui võtta see viimane otsus, siis me teame kohtulahendit, mis ütles, et sellist otsust ei olnud õigus teha, nii et sellest kindlasti tuleb tulevikus lähtuda. Kohtulahendina on see kindlasti meie jaoks järgnevates sammudes tõsine alus. Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud Riigikogu esimees! Ma pean kahetsusega ja enesekriitiliselt tunnistama, et opositsioonisaadikud ei ole olnud piisavalt järjepidevad protseduuriliste küsimuste esitamisel ja ei ole ilmselt piisavalt suutnud survestada Riigikogu juhatust ja Riigikogu juhatajaid, kes istungeid on juhatanud, et me tegutseksime seadustega ette nähtud raamides ja kooskõlas põhiseadusega. Seetõttu juhtus ka see tööõnnetus, millest me praegu räägime, mis puudutab Riigikogu töökorraldust ja mis on väga sisuline ja põhimõtteline, kui te olete tutvunud Riigikohtu otsusega.Riigikohtu otsus ütleb meile järgmist: "Arvestades esindusdemokraatia ning Riigikogu liikme mandaadi vahetu teostamise põhiseaduslikke printsiipe, leiab kolleegium, et Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 891lõike 1 kohaldamisel aluseks võetud põhjused ei olnud Riigikogu kaugtöö õigustamiseks piisavalt kaalukad. Riigikogu 9. novembri 2021. aasta otsus on õigusvastane."Ja lisaks: "Kolleegium märgib, et ehkki praeguseks on Riigikogu vaidlusaluse otsuse kehtivusaeg lõppenud, ei takista see asja sisulist läbivaatamist." Minu küsimus on: kas Riigikogu juhatus on leidnud aega selle peaaegu kuu aja jooksul, et arutada Riigikohtu otsust, ja kui te olete otsust, ja kui te olete arutanud, siis mis järeldused on tehtud. Võib-olla te ka kommenteerite, mida me peaksime järeldama sellel istungil ja sellel istungjärgul vastuvõetud otsuste ja seaduste kohta.

tõlgendades saab kaalukas põhjus kaugistungi pidamiseks olla olukord, mis tõepoolest ei võimalda Riigikogul füüsiliselt koguneda." See on see, millele te mitmel korral olete viidanud, aga minu arust kolleegium on siin märksa kaugemale läinud teie tõlgendusest. Aitäh!

Nüüd see, kas juhataja võtab vaheaja, nagu te ütlete, või mitte, see on meie kodu- ja töökorra seaduses jäetud väga selgelt selle inimese otsustada, kes juhatab Riigikogu istungit. Ma mäletan ka mõne kuu taguseid vaidlusi, kus on tegelikult juhataja vaheaeg võetud, on püütud lahendada erimeelsusi ja peale seda on

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma tuleksin samuti selle kaugistungile üleminemise juhtumi juurde. Teatavasti opositsioonierakondadest olid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja

Küsimus on praegu minu jaoks hoopis selles, et meil ei ole vaidlus selle üle, kas Riigikogu kahe juhatuse liikme ettepanek ja ka koalitsioonisaadikute nõustumine sellega oli õigusvastane.

nimetame neid teatud karistusteks, siis mind huvitaks, milline võiks olla Riigikogu juhatuse nende liikmete karistus või sanktsioon, et nad edaspidi selliseid seadusvastaseid tegevusi ei teeks. Mis on teie arvamus? Aitäh! Me elame õigusriigis. Kui Riigikogu juhatuse [liikmete] arvamused lähevad lahku, siis see otsus tuleb tõesti siia saali, nagu ta toona ka tuli.

Aitäh, lugupeetud juhataja! Mina ei esitanud protseduurilisi küsimusi mitte küsimuste esitamise pärast, vaid ikka sellepärast, et saada sisulisi vastuseid ja et me oma parlamenditööd tulevikus paremini korraldaksime. Ma ei ole kindel, et me päriselt enam õigusriigis elame. Minu küsimus teile oli, kas Riigikogu juhatus on pärast Riigikohtu otsust seda arutanud, seda analüüsinud ja jõudnud ka mingisugustele järeldustele ja teinud mingisuguse otsuse. Ma Ma küsin seda eelkõige sellepärast, et pärast Riigikohtu otsust on juhatuse liige Hanno Pevkur, kes on Riigikogu esimene aseesimees, kommenteerinud Riigikohtu otsust. Tsiteerin: "Riigikohtu põhiseaduslikkuse kolleegium on tehtud otsusega asunud teostama Riigikogu töö sisulist korraldamist ehk võtnud Riigikogult õiguse ise otsustada, kuidas oma tööd korraldada. Riigikohus on väga tõsiselt kompamas piire võimude lahususest ja läinud liiga kaugele." Mina saan aru, et Riigikogu juhatuse liikmed on selles küsimuses ühel meelel, sest ma ei ole kuulnud, et teised liikmed oleks Pevkuri hinnangut hinnangut Riigikohtu otsusele kuidagi ümber lükanud. Nii et ma ei tea, kas ka teised juhatuse liikmed on arvamusel, et kohtunike pead peaksid hakkama veerema, ja ei nõustu Riigikohtu sellesuunalise otsusega. Selle praktiline väljund tänasesse päeva on ju see, et me oleme muutumas mugavusparlamendiks. Kaugtööle me siirdusime nüüd õigusvastaselt, aga enamus komisjone töötavad meil ka kaugtöö vormis, ja ma leian, et see on siiski pigem mugavuslahendus

Kas Riigikogu aseesimehe Pevkuri seisukoht on juhatuse seisukoht, mida ta väljendas, ja kas on plaanis ka Riigikogu tööd ümber korraldada nii suures saalis kui ka komisjonides, et see vastaks Riigikohtu otsusele? Aitäh,

kindlasti olen valmis seda teemat vanematekogus lähiajal tõstatama. Aitäh! Priit Sibul, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, austatud esimees! Loomulikult on Riigikohtu otsus meile täitmiseks. Probleem on ainult selles, et kui me tõlgendame seda ...

Riigikogu juhatuse kolmest liikmest üks, Martin Helme, saatis oma eriarvamuse selle kirja osas, mida ma tsiteerisin, kus teie allkirjaga on kirjutatud, et Riigikogu liige ei peaks saama teatavaid asju vaidlustada. Seal on mitmeid aspekte, nii nagu Helir-Valdor viitas. Hanno Pevkur ka pärast kohtuotsust ütles, et Riigikohtu asi ei ole Riigikogu töösse sekkuda.

et Riigikohus on sekkunud Riigikogu töösse ja nüüd te ütlete, et me peame seda Riigikohtu otsust hakkama täitma? Mida me siis teeme teie arvates? Minu arvates on kohtuotsused täitmiseks. Aitäh! Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus.

See ei ole töö, vaid asendustegevus, mis praegu toimub, kui kohus on oma otsuse langetanud. Ma kuulun nende hulka, kes tegelikult vaidlesid kaugistungi vastu. vastu. Aga ma ei ole selle üle üldse uhke, sest põhjus, miks ma kõhklesin, oli konkreetsete Riigikogu liikmete ja nende koduste, kelle nimed olid teada, kelle – vabandust, et ma nii ütlen – diagnoosid olid teada, isiklik risk. Kuigi ma nii arvasin, siis ma rääkisin sellest vaoshoitult, sest tõesti me ei taha kellelegi koju ega iseendale mingeid fataalseid tagajärgi.Kui

põhjendab, et ta tõesti tervislikel [põhjustel] mingil istungil või mingil perioodil osaleda ei saa, siis üksikutele võiks anda

proaktiivselt ise tulevikuks välja tõi. Aga aitäh teile, härra Ligi! Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! No me kõik mäletame veel seda istungit või õigemini seda istungi algust, kui arutati kaugtööle minekut, ja ja juba siis oli ikkagi väga selgelt päevakorral see, et see ei ole seaduspärane. Ma mäletan ka, kuidas istungi juhataja sisuliselt jõuga rullis kõikidest nendest argumentidest üle, keeldus neid kuulda võtmast ja lõpuks pani

ja Riigikogu ainuõigusesse seadusloome vallas, siis minu küsimus on, et kui see on nii piiramatu õigus ja kui kõikidest seaduslikest argumentidest võib üle rullida,

Palve on, et juhatus koguneks ja kas või korralisel arupidamisel analüüsiks seda olukorda nii kodu- ja töökorra aspektist kui ka Riigikohtu otsuse aspektist ja teeks järeldused, kuidas taolisi vastuolulisi otsuseid tulevikus vältida. Aitäh!

kelle pärast me peame hoidma seda [distantsi]? Või on see pelgalt ametnike ja ministrite mugavus, et sellist tööformaati kasutatakse? Mul on ka üks sihuke lihtne ja äärmiselt agiilne ettepanek, et me võiksime ju tegelikult kõiki selliseid istungeid, kus ministrit kohal ei ole, nimetada väljasõiduistungiteks,

Ma tänan, hea istungi juhataja! Minu küsimus on ajendatud kolleeg Jürgen Ligi tõstatatud teemast, kus ta arutas, et mis siis saab, kui mõni saadik jääb haigeks, kas me hakkame seda suures saalis arutama. Ja minu küsimus ongi nüüd see. Teie olete minust kauem siin Riigikogus olnud. Mina olen siin

Aitäh! Varasemalt meil ei olnud võimalust distantsistungitel osaleda, see võimalus tekkis üle‑eelmisel aastal.

on tunnistanud seadusvastaseks, siin saalis läbi. Aga kuna te olite temaga juhatuses ühte meelt, siis põhimõtteliselt on see ikkagi täiesti adekvaatne, et teie praegu seda küsimust siin meiega ka arutate. Ja ma küsin. Riigikohtu otsus oli oli selline, et Riigikogu tookordne kaugistungile viimine oli ebaseaduslik, sellest me oleme siin juba tund aega rääkinud. Ja teie ütlesite, et kohtuotsus on täitmiseks. Helir-Valdor Seeder natukene vihjamisi seda teemat ka puudutas, aga ma küsin nüüd täiesti otse, mida see tähendab. Kuidas me seda Riigikohtu otsust praegu täitma hakkame? Kas see tähendab, et tookord kaugistungil vastuvõetud seaduseelnõud on samuti ebaseaduslikud ega kehti?

Vastates teie küsimuse teisele poolele, on Riigikohus andnud väga selge selgituse ja see kõlab järgnevalt: "Sellest tulenevalt" see on punkti 55 all – "ei mõjuta käesolev otsus vaidlusalusel perioodil, see tähendab 10.–25. novembril 2021 Riigikogu kaugosalusega istungite käigus vastuvõetud seaduste ja otsuste ega tehtud toimingute õiguspärasust ega kehtivust."

Kui saadik puudus, andis ta sellest teada, ma arvan, oma fraktsioonile, kus tehti märge, et ta on haige. Ma ei oska öelda, võib-olla mõned tulid väiksema köha või nohuga tööle.

Sellest tulenevalt ei mõjuta käesolev otsus vaidlusalusel perioodil, see tähendab 10.–25. novembril Riigikogu kaugosalusega istungi käigus vastu võetud seaduste ja otsuste ega tehtud toimingute õiguspärasust ega kehtivust. Kuidas sellest nüüd aru saada? Kas siis Riigikogu võib teha ebaseaduslikke otsuseid ja samas see ei mõjuta järgnevaid otsuseid? Kas Riigikogule on selle Riigikohtu otsusega antud teistsugused volitused? Kui muidu peaks olema nii, et kui on seadust rikutud, siis on seadust rikutud ja seaduse rikkumise ajal tehtud otsused on õigustühised, siis selle kohtuotsuse järgi ei ole.

Aitäh! Minu arusaam on järgmine: Riigikohus on andnud hinnangu, et see otsus, et me läksime distantsistungile, ei olnud õiguspärane.

riigis on kriitiline olukord, aga peaminister keeldub seda tunnistamast ja hiljem ütleb, et meil on lihtsalt meditsiiniline eriolukord? Kas me ei peaks ikkagi

"Ennekõike" kõlas siin saalis kogu aeg. "Ennekõike" on see fraktsioonide tahe. Fraktsioonidel võib olla hea tahe kas ennekõike või pärast seda, aga kui ikkagi olukord ei ole selline, mis võimaldaks fraktsioonide ennekõike-tahet läbi suruda, siis ei pandaks seda ka hääletusele, et me tulevikus enam ei komistaks selle kivi otsa. Aitäh! Jah, ma arvan, et sellest Riigikohtu otsusest tuleb kindlasti välja lugeda, et see põhjendus peab olema väga motiveeritud ja konkreetne.

Lugupeetud istungi juhataja! Ma tükk aega olen kuulanud ja mõtisklenud teie selgituste üle selle kohta, et seda kohtuotsust tuleb täita. Kui ma toon võrdluseks näiteks kriminaalmenetluse kohtuistungi pidamise, siis tihtipeale juhtub niimoodi, et tõendid on hangitud ebaseaduslikult ehk ei ole järgitud kriminaalmenetluse korda ja seetõttu ei saa neid kasutada isiku süüstamiseks ning inimesed, kes tegelikult vääriksid karistust, [mõistetakse] võib-olla õigeks. Praegu ma kuulan ja mõtisklen selle kohtuotsuse üle, sest Riigikohus sedastas, et

mis vastu võeti, jäävad kehtima. Kas selles kontekstis saab seda tõlgendada selliselt, et Riigikogu juhatus võtab selle kohtuotsuse teadmiseks, ja kui vaja, vaja, rikub jälle seadust, sest mingeid muudatusi ega sanktsioone või ka eelnevate otsuste tühistamist see kaasa ei too? Ma loodan, et mu mõttekäik oli arusaadav.

kehtetuks tunnistamine oleks praegusel juhul ilmselgelt ülemäärane ja kahjustaks ebaproportsionaalselt õiguskindlust. Ja siis ta ütleb selle põhjenduse, et sellest tulenevalt ei mõjuta see otsus vastu võetud seaduste ja otsustega tehtud toimingute õiguspärasust ega kehtivust. Nii et selle on Riigikohus

vajalik õppetund ja me saame siit nüüd edasi minna. Aitäh! Me oleme jõudnud, head ametikaaslased, oma esimesel kevadistungjärgu päeval sellise kohani, kus me peaksime korraks jooksva nädala päevakorrale. Selle päevakorra kohta on tulnud ka mõningad täpsustused. Kui me oleme need läbi vaadanud, siis selle päevakorrapunkti raames me peaksime selle arutelu lõpetama päevakorra kinnitamisega või mittekinnitamisega. Täpsustus on järgmine: majanduskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja viies päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud lennuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 477 esimene lugemine.

Meil on praegu küllaltki pingeline ja keeruline olukord julgeolekupoliitiliselt, on tervisekriis, on energiakriis. Riigikogu ei ole päris mitmeid nädalaid suures saalis istungeid pidanud ja täna me näeme, et meie ees on päevakord, kus neljapäeval ei ole mitte ühtegi päevakorrapunkti. Sellega seoses on mul küll ettepanek, et parlament ei tunneks ennast nii mugavalt ja me ei oleks lihtsalt kummitempel, vaid tegeleksime sisuliselt nende teemadega, mis praegu ühiskonnas on aktuaalsed ja puudutavad meid kõiki. [Mul on ettepanek], et neljapäeval leiaks valitsusjuht võimaluse tulla parlamendi ette rääkima energiakriisist, nendest võimalikest lahendustest, mis on lühiajalised, mida me suudame praegu inimeste ja tarbijate heaks teha, ja võib-olla ka mõningatest pikaajalistest lahendustest. Aga täiesti lubamatu on see olukord, et me neljapäeval siin suures saalis üldse ei tööta praegu väljakujunenud olukorras, kus oodatakse kiireid otsuseid ja kiireid lahendusi. Parlament ei saa kõrval seista. Nii et minu ettepanek on [panna] neljapäeval päevakorda peaministri poliitiline avaldus, kus ta annab ülevaate praegusest energiakriisist ja valitsuse väljapakutavatest lahendustest. Aitäh! Hea Helir-Valdor Seeder,

palve Riigikantseleile ja siis, kui see info on sinna viidud ja kui valitsuse liikmel on soov teha poliitiline avaldus, siis loomulikult mina ei näe mingit põhjust, miks seda mitte kiiresti päevakorda lisada, kui see soov valitsuse liikmel

seaduseelnõusid, otsuse eelnõusid ja arupärimisi, mis ei ole üldse vähetähtis. See on oluline ja sageli mingi protsessi, mingi lahenduse alguspunkt.

[võiks] siis pöörduda alandlikult kirjaga peaministri poole, et ta leiaks aega Riigikogu ette tulla. Ja ma täiendaksin seda aruandmise ja selgitamise vajadust ka julgeoleku teemaga, sest teame, et täna on Ameerika ja Venemaa vahelised läbirääkimised, homme on OSCE‑s vastavad läbirääkimised. Me teame, et diplomaatiline karussell võtab tuure üles ning meie kui Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik peame olema asjasse kaasatud,

siit seadusandliku võimu poolt, kui on soov, täidesaatva võimu poole. Helir-Valdor Seeder, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Te viitasite päevakorraga seoses peaministri võimalikule poliitilise tahte puudumisele, et seda saab teha siis, kui peaministril on poliitiline tahe ja me ei tea seda. Aga seda on võimalik välja selgitada: juhatajal on võimalik võtta vaheaeg ja võtta ühendust peaministriga ja välja selgitada, kas peaministril on piisavalt poliitilist tahet parlamendiga suhelda, siia ette tulla, nendest teemadest rääkida või mitte. Nii et mul on abistav ettepanek teile võtta juhataja vaheaeg, selgitada see välja ja me saame päevakorra kinnitamisega edasi minna. Aitäh! Mina ütlen selle peale, et te olete leidlik, aga seda vaheaega ma küll hetkel ei võta. Ma ei loe seda selliseks protseduuriliseks küsimuseks, [mille pärast] peatada Riigikogu istung. Ma kirjeldasin, et valitsuse liikmetel on kõigil võimalik esineda poliitilise avaldusega. Mina arvan, et see on positiivne, kui nad oma valdkonnas soovivad rääkida

Ma ühinen siin Helir-Valdor Seederi ja Mart Helme ettepanekutega. Ka mina teeksin teile soovituse võtta viis minutit vaheaega, võtta ühendust lugupeetud peaministriga ja edastada talle Riigikogu soov, et me saaksime ikkagi kohtuda ja saaksime ülevaate nii energiakriisist kui ka rahvusvahelisest kriisist, kus me täna oleme. Ma arvan, et eriti oluline on see selle taustal, et ma mäletan hästi, kuidas kunagi tänane peaminister pahandas teiega, kui te olite peaminister ja tulite üks päev hiljem, kui Riigikogu soovis. Ise ta kadus selle [palve] peale õige mitmeks päevaks, ei võtnud isegi telefoni vastu, et meie kutsele vastata. Nii et äkki te tõepoolest võtate viis minutit vaheaega, võtate peaministriga ühendust ja edastate talle Riigikogu soovi? Aitäh! Ma kindlasti edastan talle Riigikogu liikmete soovi, seda ma luban. Aga hetkel ma ei näe vajadust võtta vaheaega. See ei anna praegusel juhul midagi juurde.

konsensuslikult, et me peaksime neid asju mitte ainult komisjonides vaikselt ära sahistama, vaid peaksime avama parlamentaarse arutelu, suure saali arutelu. Ma saan aru, et peaminister ei leia praegusel hetkel tahet tulla siia rääkima ja meie neljapäeva sisustama. Kas me ei võiks selle ära teha, sest Euroopa Liidu asjade komisjonis jäi mulje, et meil on sellega väga kiire. Inetu ja mage on see, kui me hakkame seda arutama täpselt kuu aega hiljem, 17-ndal. Et Riigikogu mainet päästa, võiks see arutelu toimuda ju 13. kuupäeval. 17.

on palju protseduurilisi küsimusi. Käime nad ilusti rahulikult kõik läbi. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Härra Jüri Ratas! Ma kuulan teie vastuseid parlamendiliikmetele, kes soovivad lülitada neljapäevase istungi päevakorda peaministri küsitlemise. Ühes vastuses te ütlete, et te täiesti toetate seda kõike, te olete väga seda meelt, et seda peaks tegema. Teises vastuses ütlete te, et te ei võta seda vaheaega, mida palutakse, et küsida, kas peaminister saab tulla või ei saa. selles mõttes on minu jaoks teie vastused olnud natukene kahepalgelised.Aga ma tuletan teile meelde ühte asja. Ma eeldan, et Eesti Vabariigi parlament on ikkagi kõige kõrgem võim ja soovib praegu peaministriga kohtuda.

Te võiksite ikkagi selle vaheaja võtta. See on esimene märkus praegu. Siis ei saa teile keegi hiljem öelda, et näed, te olete jälle teinud midagi seadusvastast ja me oleme sunnitud minema Riigikohtusse seda küsimust arutama.Aga jätame selle kohtu praegu välja. Küsimus on praegu selles, et kui me praegu päevakorra kinnitame ja jätame peaministri siia kutsumata, siis sellisel juhul rakendub päevakord nii, nagu praegu meie laudadel on.

repliigi täienduseks: Eesti on energeetilises katastroofis ja nende küsimuste vastustega on kõige kiirem. Meie selle nädala töökavas ei ole mitte ühtegi ajakriitilist punkti.

Ma jään oma seisukoha juurde, et hetkel vaheaja võtmine ei anna midagi juurde. Selle info ma edastan, ma lubasin seda. Ma teen seda täna.

Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus! Hea juhataja! Tegelikult maa põleb jalge all ja ma tahaks toetada Tarmo Kruusimäed sellesama teemaga, et ka täna arutati riigieelarve kontrolli erikomisjonis olukorda, et Eesti diplomaadid, tublid diplomaadid, ei saa Brüsselis suud lahti teha. See on maailma

Siim Kallase juhtimisel seda kinnitada. Tänane koosolek oli üsna sürrealistlik ja näitas, et see on nii oluline asi. Kujutage ette, kui igal aastal tuleb 4% raha panna selle peale. Me vaikime siin, niisama suvitame või teeme ma ei tea mida. Nii et tegelikult ma toetan. Tõesti maa põleb, kuna see mõjutab Eesti elu kõiki [aspekte], nii maa- kui ka metsamehi, põllumehi,

Minu teada Euroopa Liidu asjade komisjon soovib seda teemat põhjalikult arutada. See ongi väga suur ja põhimõtteline pakett, aga see ei ole protseduuriline küsimus. Aivar Kokk, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh! Kõigepealt,

kindlasti saab mõelda erinevaid lahendusi, kuid tal ei ole praegu lahendust pakkuda. Kas seoses sellega ei soovi Riigikogu esimees vaheaega võtta ja Kaja Kallasele helistada, sest hetkel tundub, et peaministril ei ole lahendust? Aitäh! Minu info kohaselt on peaminister 12. jaanuaril 2022. aastal infotunnis. Lisaks, head ametikaaslased, peaks seal olema veel tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning välisminister Eva-Maria

meie hea valitseja peaminister Kaja Kallas ei ole detsembris leidnud aega parlamendisaadikutega kohtumiseks ja mitmetel puhkudel, kui mul on olnud küsimusi just nimelt peaminister Kaja Kallasele, on teda asendanud regionaalminister

Ratase juhitud valitsus, ja ta on likvideerinud mitmeid jamasid, siis on Jaak Aabil olnud väga keeruline neid vastuseid anda, kuivõrd ta ise on olnud juba nii mitmes valitsuses, et kord on ta neid jamasid Jüri Ratase käe all korraldanud ja siis Kaja Kallas on neid parandanud. Sellest vaesest mehest on kahju. Millel põhineb teie teadmine, hea valitseja meie ees kolmapäeval ikkagi on ja me saame nii mõnegi asja teada? Aga lihtsalt veel Reformierakonna fraktsioonile ja nende liikmetele teadmiseks, et on päris suur vahe

Vastab tõele, need on kaks erinevat formaati ja siin, ma arvan, me vaidlust pidama ei pea ei siin saalis ega ka Riigikohtus. Ma olen teiega selles täitsa päri. Teiseks, Jaak Aabi portfell minu teada on riigihalduse minister. Väike täpsustus lihtsalt. Ja kolmandaks, kust pärineb minu informatsioon? Minu informatsioon Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei teenistujate vahelisest infovahetusest, et peaminister seekord on infotunnis. Iga kord ei saa peaminister infotunnis osaleda, mõnikord on see seotud tema komandeeringutega, mis on Eestist väljas, mis on seotud just kesknädalaga, ja siis asendab teda see inimene, kes vastavalt valitsuskorrale peaministrit asendab. Aitäh teile!Ruuben Kaalep, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Te ütlesite, et praegu viieminutilise vaheaja võtmine ei annaks mitte midagi, aga see ju ei vasta tõele. Kui te võtaks praegu selle vaheaja

neljapäevaseks päevakorrapunktiks. See oleks väga oluline ja positiivne. Ainus variant, kuidas vaheaja võtmine ja kõne peaministrile mitte midagi ei annaks, oleks siis, kui te juba ette teate, teda

esineda Riigikogu ees poliitilise avaldusega ja kui Riigikogu esimees sellega päevakorda täiendab, siis see võimalus tal tekib. Mina olen öelnud, et ma ei näe mingit põhjust, kui keegi valitsuse liikmetest soovib esineda poliitilise avaldusega, päevakorda mitte täiendada. Vastupidi, ma olen valmis seda täiendama.Protseduuriline küsimus, Siim Kallas,

tõepoolest, me ühe korra juba seda arutasime. Me arutasime valitsuse seisukohti, mitte seda paketti tervikuna. Ja 24-ndal me plaanime valitsuse seisukohti uuesti arutada, olles vahepeal konsulteerinud omavahel ja

Aitäh selle selgituse eest! Protseduuriline küsimus, Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Eelkõnelejale ma ütleksin, et see eelmine arutelu oli utoopia tasandil, nüüd oleks arutelu reaalse elu tasandil. Need on kaks väga erinevat asja, sellest võiks aru me alustasime täna protseduurilisi küsimusi kaugistungile ülemineku ebaseaduslikkuse ja selle kohta, kuidas Riigikogu vähemusest tookord üle rulliti. Praegu me näeme täpselt sama, lugupeetud eesistuja. Me näeme praegu täpselt sama, kuidas te püüate Riigikogu vähemusest üle rullida. Ei võta vaheaega, ei helista peaministrile, ei küsi, kas ta on valmis neljapäeval tulema. Rullime üle, ei ole teil tarvis midagi!See ei ole soliidne, see ei ole parlamentaarse demokraatia vääriline. Ma saan aru, neljapäeval on valitsuse istung ja kui peaminister ütleb, et palun kannatust, Riigikogu, neljapäeval mulle tõepoolest ei sobi, meil on päevakorras see, teine, kolmas, neljas, siis me mõistame seda. Palun reserveerige aeg esmaspäevaks! Me mõistame seda. Aga lihtsalt niimoodi, et te võite siin ju nii palju õhku võngutada, kui te tahate, me teeme ikka nii, nagu meile meeldib – see ei ole vastuvõetav. Palun tulge meile vastu!

kas teha seda kohe või mõne tunni pärast, ei mängi mingit rolli, sellepärast et poliitilise avaldusega saab Riigikogu esimees alati päevakorda täiendada. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus!

tulnud, peale viimast ORTK-d Euroopa asjade komisjonis, nii et minu meelest võiks neljapäeval seda teemat arutada, eriti kui peaminister soostuks alandlikult meie ette tulema. Aitäh! Nagu

küsimus tõukub härra Võrklaeva ettepanekust, et milleks kutsuda peaministrit neljapäeval siia, kui ta kolmapäeval niikuinii siin on. Kas ei ole nii, et iga Riigikogu liige võib ise peaministrile helistada küsida oma mureasju? Aitäh! Mina arvan, et loomulikult võib. Mina arvan, et loomulikult võib.

pööningult ütleb: "[Ega] ma ei tule alla. [Te võite matta] koos majaga." Eks ju? Oleks te meie palve vastu võtnud, siis oleks asi lahendatud ja töö käiks juba ammu täie hooga. Äkki te siiski annate natukene järele? Ma saan aru, et teil on praegu põhimõtte küsimus, et te ei anna järele.

Protseduuriline küsimus, Henn Põlluaas, palun! Ei, see ei ole protseduuriline. See on seotud teie lahke pakkumisega võtta peaministriga ühendust. Me anname teile selleks võimaluse. Riigikogu liikmed on väga kannatamatud ja ei malda mitu tundi oodata. Me loodame, et kui me võtame Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt enne hääletamist kümneminutilise vaheaja,

Selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 1. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 49, vastu 13 Riigikogu liiget on päevakord kinnitatud. Aitäh teile! Alustame nüüd tänase päevakorra menetlemist. Esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Raivo Tamme, Heiki Hepneri, Andres Metsoja, Üllar Saaremäe, Priit Sibula, Helir-Valdor Seederi, Mihhail Lotmani ja Urmas Reinsalu 15. detsembril 2021. aastal esitatud arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi ametikohtade kolimise kohta. Arupärimine kannab sellist sümboolset numbrit nagu 101 ja sellele vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Priit Sibula, arupärijate esindaja, et seda arupärimist tutvustada meile ja Eestimaa avalikkusele. Palun!

Tsitaat algab: "Seda, millega Reps alustas, ei pea Kersna ju ometi jätkama," põrutab Tartu linnapea Urmas Klaas oma erakonnakaaslase suunal. Tegelikult trumpab Liina Kersna haridus- ja teadusministeeriumi hiiliva Tallinna kolimisega Mailis Repsi isegi üle."

Linnapea sõnul on küsimus selles, kelle poole ministeerium soovib oma näo suunata: kas hariduse või Stenbocki maja poole. Näoga koolide poole on kõige parem olla ikkagi Tartus."

arupärimise minister Liina Kersnale, kus meil on küsimus, miks ametikohti Tartu asemel järjest enam Tallinnasse tuuakse. Samal ajal kui valitsus kavandab riigiasutuste töökohtade kolimist pealinnast Eesti teistesse keskustesse, on Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtkond oma töökohti Tartust taas Tallinna viimas. Teadaolevalt on praeguseks töötajaid Tallinnas ja Tartus enam-vähem pooleks: Tartus on ametis 162 ja pealinnas 133 inimest. Loodame, et need andmed, mis meile kättesaadavad olid, vastavad tõele. Juhtivatel ametikohtadel töötavad inimesed on kõik Tallinnas, kui me võtame kantslerid ja asekantslerid. Haridusministeeriumi kolimise otsustas ja kiitis heaks Vabariigi Valitsus 2000. aastal toonase haridusministri Tõnis Lukase eestvedamisel. Tartusse kolimise otsus langetati ühelt poolt regionaalpoliitilistel põhjustel, teisalt seetõttu, et Tartu on Eesti haridus- ja teaduselu pealinn. Praegune Tartu volikogu esimees Lukas kirjutab Postimehes, et Haridus- ja Teadusministeeriumi töökohtade viimine Tallinna on risti vastupidine sellele, mida valitsus on lubanud. Valitsuse tegevuskavas seisab nimelt selgelt, et riigipalgalisi töökohti viiakse Tallinnast välja, kuid nüüd haridusministeeriumi näitel viiakse neid Tallinnasse tagasi. Sellest tulenevalt on meil mõned konkreetsed küsimused, mille me ministrile ette saatsime, ja need on järgmised. Esiteks: "Kui teame, et Tartus on olemas haridus- ja teadusvaldkonna spetsialistide spetsialistide järelkasv, siis millel põhineb Teie väide, et haridus- ja teadusvaldkonna spetsialiste Tartust ei leia? Palun nimetada luhtunud konkursid, mille tulemusena ei olnud kindlate ametikohtade täitmiseks võimalik Tartusse sobivaid spetsialiste leida." Teiseks: "Kuivõrd võimalikuks peate Eesti terviklikkuse ja töökohtade regionaalset säilitamist olukorras, kus isegi Eesti suuruselt teine linn Tartu ei ole valitsuse poliitika tõttu võimeline konkureerima Tallinnaga?" Kolmandaks: "Kas teil on olemas tervikplaan, mis selgitaks lahti HTMi osade ametikohtade

Aitäh, hea ettekandja! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et sellele arupärimisele, mis kannab järjekorranumbrit 101, vastata. Aitäh,

väga konstruktiivseid Eesti elu ja tulevikku puudutavaid diskussioone siia saali ka selleks aastaks! Ja aitäh arupärijatele nende küsimuste esitamise eest! Püüdsin tulla nii ruttu kui võimalik, et teie küsimustele vastata, nii nagu ma olen püüdnud kõikidesse komisjonidesse minna, kuhu mind on kutsutud. Aga võtame ette teie küsimused. Kuna te lugesite küsimused ette, siis mina ei hakkaks neid enam ette lugema.

et Tartust ei leia haridusvaldkonna spetsialiste. Vastupidi, ma olen öelnud seda, et ma olen isiklikult rääkinud ja ma tean, et minu kolleegid on isiklikult rääkinud mitmete Tartu Tartu haridusspetsialistidega, et nad tuleksid ministeeriumi konkurssidel osalema, aga mitte ükski neist, kellega me rääkisime, ei tulnud nendele konkurssidele osalema. Tegemist oli üldhariduskoolide juhtidega või õppejuhtidega. Ja Tartu on tõesti selles mõttes mõttes täiesti suurepärane koht, et seal on väga häid haridusspetsialiste – ongi väga häid! –, aga nad armastavad oma tööd, nad armastavad oma tööd koolis ja sellepärast nad ei ole tahtnud tulla ametnikutööd tegema, kuigi mina olen neid motiveerinud sellega, et kooli saab alati tagasi minna. Ma usun, et igale koolijuhile on väga rikastav vahepeal vaadata hariduselu ministeeriumi tasandilt ja siis minna kooli tagasi. Õnneks mõned inimesed siiski on mul õnnestunud ka ära rääkida ja on ka tuldud oma valdkonnas ministeeriumisse just selle eesmärgiga, et vahepeal koguda kogemusi riigi vaatest asjade lahendamiseks, et siis minna tagasi. Näiteks ülikoolidest oleme saanud häid töötajaid just selle mõttega, et see on mitmekesine. Aga kui vaadata nüüd konkreetseid konkursse, siis meil tõesti 2021 oli kokku üheksa juhikonkurssi ja neist viis inimest olid Tartus, kes juhikonkursi võitsid. Näiteks üldhariduspoliitika osakonna juhataja Tartust, huvihariduse valdkonna juht Tartust, üldosakonna juhataja Tartust, kvaliteedijuht Tartust. Nii et see, et üldse Tartust ei oleks inimesi

tean, et Tartu Ülikoolis on suurepärane spetsialist, olnud minugi õppejõud, kellel on ka haridusvaldkonnaga väga tugev seos. Ma hirmsasti tahtsin, et ta oleks tulnud konkursile, aga ta ei tulnud, sest ta tahtis teha akadeemilist karjääri. Nii mina kui ka kantsler rääkisime korduvalt selle inimesega. Nii et hästi raske on Tartus väga häid spetsialiste ametisse saada, sest nad on väga rahul oma tööandjaga ja oma kollektiiviga. Teine küsimus. Kuivõrd võimalikuks me peame töökohtade regionaalset säilimist, kui isegi haridusministeerium ei suuda seda tagada? Mina olen täiesti veendunud selles, et haridusvaldkonnale on tulnud väga kasuks see, et on peamaja Tartus

Aga COVID-i aeg näitab meile ju väga selgelt, et see, kus asub füüsiline töökoht, ei ole tänapäeval enam oluline. Oluline on see, et me võimaldaksime töötada ükstapuha kus. Näiteks ühe konkursi võitis inimene

päris palju Tartus, ka nüüd neljapäeval ja reedel olen seal, ja kantsler käib ka Tartus.Kolmas küsimus. Kas teil on olemas tervikplaan HTM-i kolimiseks Tallinna? Ei ole. Ei ole kunagi terve selle aasta jooksul – kohe varsti saab aasta – mõelnud selle peale. Meil on küll õpetajate järelkasvu tegevusplaan. Meil on eestikeelse hariduse tegevusplaan, meil on andekuse märkamise ja toetamise tegevusplaan kohe-kohe valmimas. Meil on mitmeid sisulisi tegevusplaane, praegu tegeleme sellega, kuidas kõrgharidusse raha juurde saada. Aga vaat seda tegevusplaani Ma ei ole andnud ülesannet, et me peaksime seda tegema, ja kellelgi ei ole ka olnud sellist plaani, sest sellel ei ole mõtet. Vastupidi, see on meie tugevus, et meil on pakkuda ka Lõuna-Eestis elavatele inimestele inimestele töökohta, et nendel spetsialistidel on võimalus kandideerida ja on võimalus töötada ka Tartus. See on hästi oluline. Neljas küsimus: kas teil on plaanis teha midagi selleks, et pidurdada seda Tallinnasse kolimist? Jaa, ma tegelikult olen selle peale mõelnud, mida me saaksime teistmoodi teha. Täiesti adekvaatne kriitika on see, ka minu jaoks oli üllatus, et CV‑Online'is oli Haridus- ja Teadusministeeriumi töökuulutustes üleval, et töökoht on Tallinnas. Ma sain seda ajakirjandusest teada, sest näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel on igal pool kas Tartu või siis Tallinn või Tartu. Ma tegelikult ei saanud päris täpselt aru, see tõenäoliselt tuli kuidagi automaatselt, igal juhul see ei olnud tahtlik. Mis ma tahan öelda, mida me saame teha? Olen rääkinud, suhelnud ka Tartu linnapeaga. Me kindlasti saame muuta töökuulutusi paremaks,

eksperte, kes aitaksid sõnastada töökuulutusi nii, et need rohkem kõnetaksid Tartus või Tartu piirkonnas elavaid inimesi. Samas ma tahan öelda, et Tartus on inimesi, aga juhtkond on tulnud küll avalike konkursside tulemusel Tallinnasse. See ei ole olnud mingisugune teadlik valik, vaid tippjuhtide valiku komisjonid on teinud omad otsused, ja mina olen aktsepteerinud neid otsuseid, mis need komisjonid on teinud. Aga hea meel on mul selle üle, et 2021 läheb Haridus- ja Teadusministeeriumi ajalukku sellega, et me võtsime tööle viis doktorikraadiga inimest, näiteks aastal 2020 terve aasta peale kokku võeti kaks, ja nüüd juba uue aasta sees on veel kaks lisandunud. Mis ma tahan öelda? Hästi Hästi oluline on see, millise kvaliteediga inimesi me ministeeriumisse tööle võtame. Loomulikult on oluline ka see, et keegi ei tunneks kuidagi piiranguna, et kui ta on Tartust, siis ta ei pääse tööle. Kindlasti pääseb, meil on selleks suurepärased võimalused. Aitäh!

ministeeriumi Tartust Tallinna kolida, siis võib-olla see on ka probleem selles mõttes, et kui asjad juhtuvad lihtsalt iseenesest, siis tagantjärgi saame neid endiselt konstateerida. Mul on küsimus, mida see teie jaoks tähendab, kui praegu on sisuliselt võrdsus,

seda on raske mõista, kui te ei ole töötanud sellises asutuses, millel on kaks toimimiskohta. Neljapäeval, kohe pärast valitsuse istungit sõidan mina ka Tartusse ja olen neljapäeval ja reedel Lõuna-Eestis. tavapärane toimimise viis. Meil ei ole ministeeriumis praktiliselt mitte ühtegi koosolekut, kus keegi ei osaleks videosilla vahendusel, ja seda mitte COVID-i tõttu, vaid selle tõttu, et inimene on Tartus, Kiviõlis või Me tegelikult tahame, et meie tööturg muutuks aina paindlikumaks ja et inimestel oleksid paindlikud võimalused tööd teha. Ei ole enam väga oluline, kus reaalselt on stepsel, mille

Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Teie ettekandest jäi selline arusaam, et konkurssidel te ei määra otseselt, kus on inimese töökoht. Siin niimoodi juhuslikult tuli aga otseselt välja, et oli Tallinn pandud. Samas te ütlesite hiljem, et üldjuhul on see Tallinn või Tartu. Minu küsimus ongi, et kuidas siis tegelikult on. Kas konkurssidel on ära määratud, kus töökoht on? Ja kas see töökoht võiks siis olla hoopis näiteks Võru või Jõgeva või minu pärast kas või Kärdla? Kuidas selle töökoha paigutamisega tegelikult on? Aitäh küsimuse eest! Väga asjakohane küsimus, nagu ikka. Üldjuhul – ma nüüd tean, ma tegin endale tänu teie arupärimisele selle teema selgemaks – ongi Haridus- ja Teadusministeeriumi töökuulutustes, et töökoht on Tallinn või Tartu.

on öeldud, et tõesti töökoht on ühes või teises linnas. Aga on ka selliseid osakondi, mis on suuremalt jaolt Tartus, ja sellistel juhtudel ongi kirja pandud ainult Tartu. Aga meil on väga palju selliseid osakondi, kus ongi pooleks: osad on Tallinnas, osad on Tartus. Ma nüüd selle teema tõstatamise peale olen küsinud kolleegide käest, kas on nii, et kui osad on Tallinnas ja osad on Tartus, siis see kuidagi segab töö tegemist. Kas see on halb ja kas me peaksime tegema nii, et jagame osakonnad ära: kes on Tartus ja kes on täiskoosseisus Tallinnas? Aga seda ei peetud vajalikuks. Haridus- ja Teadusministeeriumis on juba harjutud nende paindlike töötamisvormidega. Ja ma kinnitan, et inimesed Võrust, Jõhvist või Kohtla-Järvelt on samamoodi väga teretulnud Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnike ritta, sest me suudame korraldada nii, et nad saavad hästi oma tööd teha ka seal, kus nad elavad. Aitäh Toomas Järveoja, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Lihtsalt infoks teile, et konkursid on olnud väga aktiivsed, ja ma tean omast käest, et näiteks Elva vallast on kaks väga head spetsialisti läinud haridusministeeriumisse viimase aasta jooksul. nad töötavad täitsa kohe Tartus, seda ma võin kinnitada. Ka kohalikes omavalitsustes on häid spetsialiste. Aitäh! Minu meelest üldse Lõuna-Eesti piirkond on haridusmaastikul silmapaistev ja tõesti, seal on häid spetsialiste ja nad kõik on väga teretulnud. Aga kui ma vaatan näiteks seda üheksat juhtide konkurssi, siis siin on

null kandidaati: kahe asekantsleri ning strateegilise planeerimise ja kommunikatsiooniosakonna juhataja konkursil ei olegi keegi kandideerinud. palun! Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te kirjeldate, kuidas on üsna keeruline juhtida sellist ministeeriumi, mis asub kahes linnas korraga ehk siis asub Tartus ja filiaal on Tallinnas. Aga miks on see Tallinna filiaal üldse omandanud nii suure rolli ministeeriumi töös? Ja millega ta õigustab enda eksistentsi? Äkki peaks hoopis sealt Tallinna filiaalist suure osa töökohti ümber kolima Tartusse, mitte vastupidi? Mis te arvate? Aitäh! Esiteks, ma enda meelest ei ole öelnud seda, et on keeruline juhtida sellist asutust. Vastupidi, ma olen rõhutanud, et tänapäevased paindlikud töövõimalused või töötamise võimalused tagavad selle võimalikkuse. Ma arvan, et kümme või 15 aastat tagasi oli see oluliselt keerulisem kui täna. Täna on see võimalik ja see täiesti toimib. Ja minu hinnangu kohaselt on Haridus- ja Teadusministeerium väga võimekas, kui mitte kõige võimekam ministeerium üldse. Minu meelest see toimib hästi, see kahes linnas olemine, ja see on andnud tegelikult Haridus- ja Teadusministeeriumile konkurentsieelise, et me kõnetame selgelt ka Lõuna-Eesti töötajaid rohkem kui näiteks

Me oleme e-riik ja on tõesti ükskõik, kus see stepsel on. Aga ma toon sellise näite. Kaks väga sarnast restorani sarnase menüüga, üks õitseb, teine vireleb. Põhiline vahe on see, et selles restoranis, mis õitseb, seal on peremees pidevalt kohal, teist ta juhib telefoni ja interneti teel. Ja ma kardan, et nende kahe filiaaliga on mõnes mõttes samamoodi. Pealegi selgus, et päris ükskõik, kus see stepsel on, ei ole, sest kui kantsler tahab endale mingisugust meeskonda luua, siis see peab ikka kohapeal olema. Ja ma arvan, et on tohutu tähtsusega, kui tihti minister on mõlemas kohas. Ja ma olen kuulnud, et Tartu on kuidagi vaeslapse osas. Teie tähelepanu on natuke sellest mööda kahjuks. Aitäh! Ma olen täiesti nõus ja mulle tundub, et see kohviku näide on väga täpne näide. Ka minu lemmikkohvik Võrus on just selline kohvik, kus omanikud on leti taga, ja neil läheb väga hästi, nad hoiavad väga kõrget kvaliteeti. Ja tegelikult mul on kurb kuulda, kui Tartus inimesed niimoodi räägivad. Mina olen ministeeriumis kuulnud vastupidist, et ma olen minister, kes on käinud just nimelt rohkem Tartus. Ametisse saamisel vist teisel päeval olin juba Tartus. Mõned ministrid ei jõudnudki Tartusse. Aga igal juhul ma püüan seda jälgida ja võtan seda kriitikat tõsiselt. Kuidagi ma ei taha seda, et Tartu inimesed tunneksid, et nad on nagu kõrvale jäetud. Aitäh selle kriitika eest! Aitäh! Ma olen Aitäh! Austatud minister, ka minu poolt tänu, et te leidsite võimaluse kohe esimesel istungil tulla meie arupärimisele vastama. Mina siiski arvan, et asutuse asukohal on sisuline tähendus ja ka väga oluline mõju

Võib-olla te siiski räägite lahti, ma ei saanud päris hästi aru, miks see olukord niisuguseks on kujunenud. Ja mis on see müstiline erisus võrreldes teiste riigiasutustega, mis asuvad väljaspool Tallinna, et sellist polariseerumist ei ole toimunud? Riigikohtus, mis asub Tartus, ei ole nii, et pooled töötajad on Tartus, PRIA-s, mis on väga suur asutus, ei ole nii, et pooled asuvad Tallinnas ja pooled Tartus. Mis on see müstiline erisus haridusministeeriumil? Või on see ikkagi olnud teadlik poliitiline tegevus, et nii on kujunenud? Aitäh! Aitäh! Mina olen olnud ametis vähem kui aasta, kohe varsti saab aasta. Ka teie olete olnud selle perioodi jooksul, kus need trendid on välja kujunenud, pikalt koalitsioonis. Mul on raske seda ajaloolist mälu kuidagi taastada, kuidas see niimoodi on kujunenud. Aga ma siiski tuletan meelde, et Haridus- ja Teadusministeerium on ainukene ministeerium, kelle peamaja on Tallinnast väljas. See on ainukene ministeerium, mitte ühtegi teist sellist ministeeriumi ei ole. Minu meelest me oleme sellega hästi hakkama saanud.Samas

anda võimalus ainult Tartu inimestele kandideerida nendele kohtadele ja juba ka valitsuskabinetti kokku pannes arvestada sellega, et haridus- ja teadusminister on Tartus, ta peab elama või olema valmis minema elama Tartusse? Need asjad peavad olema selged. Kas inimene, kes võtab vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi portfelli, peab arvestama sellega, et suurema osa ajast on ta Tartus? Aga tänapäeval me saame tõesti ka valitsuse istungitel ja kabinetinõupidamistel osaleda virtuaalselt. Ja väga edukalt saab osaleda virtuaalselt, mitmed ministrid kasutavad seda võimalust, see tõesti kõlab isegi mõistlikult, et ei ole enam vajadust, et sa ilmtingimata pead olema füüsiliselt kohal Stenbocki majas. Ma arvan, et see on üks valikukoht, kuidas me sisustame seda mõtet, mis omal ajal sai mõeldud ja teoks tehtud, et üks ministeerium on Tartus.

133 töökohta peaksid liikuma Tartusse? Ma ju ütlesin, et näiteks viis spetsialisti, kellega me olime ühenduses ja kes on tõesti väga head spetsialistid ja kelle ma kohe võtaksin hea meelega oma meeskonda, ei tahtnud tulla. Kas me suudaksime, kas riik suudaks täita need kohad? Minu meelest selle võiks järgmisteks valimisteks läbi arutada, kuidas edasi minna. Tarmo

minu küsimus on see, et kui ikkagi eelmised valitsused on võtnud suuna töökohtade väljaviimiseks linnast,

ah, ei taha Tartust ära tulla, aga sama palju võib olla ka inimesi, kes sooviksid võib-olla siit rahvarohkest Tallinnast heade mõtete linna tööle minna, kui neile seda võimaldataks. Minu küsimus on see: kas ametnike surve

Esiteks, ma ütlen seda, et kui mõni Tallinnas elav Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik tahab kolida Tartusse, siis väga tore. Mingu, töökoht on tal olemas, ei ole üldse küsimust. Teiseks, ma

Ja lihtsalt taustaks tuletan teile meelde, et nagu te väga hästi teate, Eestis on tööjõupuudus. Meil on tööjõupuudus, me peame kasutama ära kõik inimesed, kes on valmis ja kvalifitseeritud teatud tööd tegema, olgu nad Tartus, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Tallinnas või Paides. See ei tohiks tänapäeval olla enam määrav. Oluline on, et inimene oleks motiveeritud, õige kvalifikatsiooniga ja tööandja suudaks pakkuda talle võimalikult häid töötingimusi.

seda kogemust on teie käest uuritud? Ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, aga minu teada mitte. Võib-olla ametnike tasandil on, aga see info lihtsalt ei ole jõudnud minuni. Aga see on olnud minu jaoks väga väga meeldiv, ma ei saa öelda üllatus, vaid tõdemus selle aasta jooksul, kui hästi see toimib. Tõesti, see toimib hästi. Ma olin ühe

et minister peakski olema eelkõige Tartus ja kui tema elukoht ei ole Tartus, siis on õiglane talle ka elamine seal tagada.

2000 see ministeerium Tartus sündis, sõna otseses mõttes, siis oli see suuresti tänu haridusministri initsiatiivile. See ei läinud sugugi lihtsalt. Ma olin tol ajal Tartu Ülikooli arendus- ja teadusprorektor ja pean ütlema küll, et kõikidele Tartu

tühja sellest hotelli hinnast, olge ikka rohkem Tartus. Aitäh! Minu meelest on kõik Riigikogu liikmete esitatud küsimused alati mõistlikud. Ja aitäh selle innustuse eest! Ma kindlasti püüan olla rohkem Tartus. Aga ma jäin mõtlema selle tasakaalustatuse peale. Näiteks asekantsleriks, kes on tegelenud kõrghariduse valdkonnaga ja teadusvaldkonnaga, on väga pikka aega järjest olnud inimesed, kes on olnud Tartu Ülikooliga seotud. Need, kes on tulnud asekantsleriks, on olnud Tartu Ülikooli taustaga. Ja see on tekitanud jälle Tallinnas sellist tunnet, et kogu aeg aetakse ainult Tartu Ülikooli asja, selline tunne jääb, et aetakse ainult Tartu Ülikooli asja, et neil on oma mees mees pukis, kes ajab nende asja. Ja nüüd üle väga-väga pika aja, kui mitte öelda, et esimest korda, on teaduse ja kõrghariduse asekantsler Tallinna Tehnikaülikoolist. Just nimelt, et see oleks natukene tasakaalus. Need on tähtajalised lepingud, neil on viieaastased tähtajalised lepingud. Ju siis järgmine kord saab tõenäoliselt [selle ameti] aitäh innustuse eest! Ma väga armastan Tartut, ma olen Tartus õppinud kaks korda ja mulle tõesti väga meeldib Tartu linn. Nii et minul ei ole Tartu Tartu vastu mitte midagi, vastupidi, ma olen vägagi Tartu usku. Aga praegu need konkursid on läinud niimoodi ja ma näen ise ka, et see näeb välja selline, et ei olnud plaani, et ta näeks välja selline. Aitäh! Hea minister! Rohkem teile küsimusi ei paista. Tänan teid vastamise eest! Jätkame läbirääkimistega. Palun, Priit Sibul! Siin on viis minutit tõepoolest. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Hea minister! Kolleegid! Ministri vastused olid ilusad. Jutt oli sorav, esinemisoskus suurepärane. Vähemalt siinkõnelejale annab silmad ette. Aga ikka jääb kriipima. Kriipima jääb see osa selle jutu sisust, mille osas me mõneti oleme, arvan, ühesugustel seisukohtadel ja [tunneme] muret. Vähemalt nii ma sain ministri vastustest aru, et ta konstateeris neid murekohti ja head kolleegid ka toetasid. Aga ma arvan, et nii nagu ma oma sissejuhatavat arupärimist

ja sealsete haritlaste oskuste suhtes väga positiivselt meelestatud, ent kui küsida, miks ikkagi toimub ametikohtade nihkumine Tallinna, pole temalgi vastust varnast võtta. "No vot. Ei … ma tõesti … see ei ole eraldi poliitika. Ma ütlen veel kord, et kutsun üles kandideerima. Tartus on väga palju haridusvaldkonna tugevaid eksperte, nad on oodatud meie meeskonda." Kersna lisab pärast vestlust personalijuhiga, et ministeeriumi kodulehel on praegu üleval seitse kuulutust ja neis on töökohaks märgitud Tartu või Tallinn." Neidsamu seisukohti me kuulsime minister Liina Kersnalt ka praegu siin ja selles pole sugugi põhjust kahelda.Muret teeb see, mida minister mõnel puhul viitas, et seda plaani ei ole. Päriselus plaan ongi ju niiviisi. Ma olen absoluutselt seda meelt ja see on ka üks põhjus, miks seda etteheidet mitte kusagil ei ole, sest keegi ei arva, et regionaalpoliitikat saab teha hariduspoliitika arvel. Seda pole mitte keegi kunagi arvanud – ei siis, kui Hele Everaus oli Tartu Ülikoolis või muus ametis või on siin. Me kõik mõistame, et hariduspoliitilised otsused peavad olema tehtud parimate spetsialistide poolt. Aga probleem on see ja me näeme, et inimesed ja töökohad voolavad Tallinnasse.Ja kui meil on valitsuse poolt võetud eesmärk ja me ise seda ei täida, siis me näitame halba eeskuju. Mõnes mõttes see [oligi põhjus], miks mina ka

kui palju ametnikke kusagil on olnud. Me peame tajuma ka trende. Põhimõtteliselt see ongi see, millele Hele Everaus nüüd lõpuks viitas, et meile on oluline seista nendele trendidele vastu

meil on ükskõik sellest, mis Tartus või Lõuna-Eestis laiemalt toimub. Ma arvan, et me kõik oleme ühtviisi mures selle pärast.Ja ma väga loodan, et see arupärimine aitab kaasa sellele, et et ei juhtu nii, et me avastame, et ministeeriumi leheküljel on töökuulutustes ainult Tallinn, kui tegelikult ministeerium asub Tartus,

meil on vaja meeskonda suurendada, siis paraku selgub, et meeskonna suurendamine saab toimuda ainult seal, kus on juhtkond. Ja see on täiesti arusaadav. Ainuke küsimus ongi see, et nii need asjad voolavadki ja nii me avastamegi tagantjärgi, et oi, asjad on niiviisi juhtunud. Ma väga loodan, sest mulle tundub, et meie arutelu oli konstruktiivne, et see aitab kaasa sellele, et minister Liina Kersna pöörab nendele asjadele tähelepanu ja näitab isiklikku initsiatiivi ja särtsu ministeeriumis Tartu osakaalu suurendamisel. Aitäh!

Tänan, hea aseesimees! Head inimesed kõikjal, kes te meid jälgite, ja ka mu endised töökaaslased! Siin ma nüüd taas järjekordselt olen. Mul oli au töötada Haridus- ja Teadusministeeriumi ühes allasutuses,

tagasi – sõitsid siis Tallinnast inimesed autodega Tartusse, selleks et olla seal koosolekul. Kui koosolek oli peetud, tuldi tagasi. Kui meil hakkasid Elroni rongid liikuma, siis avastasid nii mitmedki, et ei olegi vaja tegelikult oma autoga sõita Tartusse, lihtsam on teha tööd rongis, koosolekul ära olla, ja kõik. Aga need jutud, et peaks ikkagi suurem osakaal olema Tallinnas, olid juba siis. Sestap ma ministri käest küsisingi, kui suur tegelikult see surve on. Me ju teame, et meie oleme siin osavad igal teemal rääkima, aga ametnikud on osavad iga ettepanekut kas siis maatasa tegema või ütlema, et see on ainuke võimalus, muidu tuleb taevas maa peale ja kõik lapsed jäävad äärmiselt rumalaks. Selline surve on olnud. Minu meelest on see väga hea mõte, kui me saame viia erinevaid riigiasutusi Tallinnast välja. See peaks olema esimene [siht] ehk et regionaalselt oleks terve Eesti ühtlaselt tugevalt kaetud. Jah, me oleme võib-olla maailmas üks unikaalseimaid riike, kellel on olemas talvepealinn, kevadpealinn, suvepealinn, mudapealinn ja nii edasi ja nii edasi, peksupealinn ja mida veel. Kui me saame ka mõne

ja ütlen, et kui Eesti Noorsootöö Keskus otsis endale laagrijuhti, siis tema ei kvalifitseerunud, olles gaidide juht, olles parameedik,

ja vaadata kõik taotlused läbi. Ja kui on vaja, siis ka inimestega kohtuda, sest nagu ma selle näite tõin, jäi väga hea spetsialist, kes oleks võib-olla laagris teinud noorte elu veel huvitavamaks. Ellujäämiskursus algajatele [aitaks kaasa], et võib-olla täna paljud ei viriseks selle peale, et meil elekter on nii üüratult kallis, vaid nad ütleksid, et hoo, milles küsimus, lähme õue, kõigest miinus kaheksa kraadi. Personaliotsingul on võimalik neid kriteeriume [sättida], juhul kui meil on eesmärk rikastada elu kogu Eestis, et regionaalne tasakaal oleks paigas, ja mis peamine, et riigi ametikohad saaksid pealinnast välja viidud. Aitäh!

ütleme, püüab olla nii, et saba on Tartus ja pea on Tallinnas või kui soovite, nagu tigu kuidagi kojaga liigub mööda riiki ringi ... Et meil tehakse kaugtööd, tehakse distantstööd, see kõik on normaalne kaasaegses ühiskonnas, aga see põhimõtteline käsitlus, et hiilivalt tassitakse ministeerium kappide ja inimeste kaupa Tallinnasse tagasi – ma arvan, et sellega ei saa nõustuda. See ei ole esiteks õiguspärane õigusriigis ja teiseks, see on põhimõtteline vale signaal. on põhimõtteline vale signaal. Kui vähe on üldse demokraatlikus riigis regionaalpoliitilisi võimalusi, et tasakaalustada Tallinna mõju, ja kui palju on pingutatud selle nimel, et erinevaid riigiasutusi viia Tallinnast välja.

Ja ma arvan, et selles loogikas me ei tohiks alla anda, proua minister. Te loote negatiivse pretsedendi. Te teete seda ka õiguse reeglite väliselt, kasutades ära nii-öelda tagaust, ja ma ei saa sellega kuidagi nõustuda. Ma vaatan otsa kõigile parlamendi liikmetele: selles küsimuses minu meelest kõik peavad olema tartlased. Ei ole nii, et ainult Tallinnas on kogu see tarkus ja erikaal, mis on koondunud, vaid peab olema võimalik avalikku võimu teostada [mujalgi] ja riigi tähtsaid ja keskseid asutusi peab asuma ka väljaspool Tallinna. Tartu juhtum ja see hiiliv tagurpidi Tallinnasse kokku koondamine ei ole õige suund, ma ütlen ausalt, proua minister. See, et minister peab olema mitmeid päevi nädalas Tallinnas, on loomulik, see on arusaadav. Seda on ka teie ametieellased teinud,

viimase sõna võimalus aasta algul. Proua minister, tulge siia kõnetooli ja öelge, et te tõmbate sellele joone peale. See ei ole mitte esmane pretsedent. Me teame, et ka teie ametieellase ajal on leidnud aset täpselt samasugune sajajalgse moodi liikumine. Aga nüüd on sellel sajajalgsel, nagu tundub, juba pool keha nihkunud sealt Mäost

See on ainukene, mis oli tegelikult selle mureliku arupärimise sõnum, ja seda vastust, teie söakat, enesekindlat sõna me tahaksime siit kuulda ühe lausega: ministeeriumi ei viida Tartust ära, ka väljaspool Tallinna on võimalik avalikku võimu teostada ja riiki juhtida. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Mina olen sügavalt veendunud, et asutuse asukohal on nii sisuline tähendus kui ka väga tugev mõju sellele piirkonnale, kus ta asub – see tähendab ka regionaalpoliitiline mõju. Ja Eestis on kindlasti mõistlik need asutused, kus valdkonnapoliitika elluviimine ja regionaalpoliitika ei lähe omavahel risti ehk ei kahjusta teineteist, ühendada. või Haridus- ja Teadusministeeriumi asumine Tallinnast Tartusse omal ajal, kui see otsus tehti, on just selline näide, kus püüti ühendada regionaalpoliitiline poliitika ja valdkonnapõhine poliitika. Tartu Tartu on piisavalt suur linn Eesti mastaabis ja Tartus on väga suur potentsiaal just nimelt teadus- ja haridusministeeriumil teha kvaliteetset tööd. Kus mujal siis veel kui mitte ülikooli linnas! Ja see aitab riigisiseselt tasakaalustada Eesti üldist arengut, sellepärast et Tallinn on meil Eestimaa keskus ja Tartu Liivimaa keskus. Eestis ei ole ka tegelikult teisi linnu peale Tallinna ja Tartu, mille mõjupiirkond ulatuks oma maakonnast kaugemale. Taoline otsus ka mitmete teiste riigiasutuste puhul, mis on langetatud, on ju ikkagi regionaalpoliitilistel kaalutlustel väga läbimõeldult tehtud. Ja need on valdavalt ennast õigustanud. Näiteks Näiteks mina viljandlasena ja Viljandi-Järvamaa valimisringkonna esindajana julgen öelda, et need regionaalpoliitilised otsused, mis on tehtud seoses Viljandiga, on ka ennast õigustanud. See, et Maaelu Edendamise Sihtasutus ei asu enam Tallinnas, et Maaelu Edendamise Sihtasutus, mis aastakümneid asus Tallinnas, on väljaspool Tallinna, on minu arust täiesti loogiline, normaalne. See, et rahvakultuuri arenduskeskus, mis paiknes Lasnamäe serval, on viidud Viljandisse, kus on kultuuriakadeemia, kus on pärimusmuusika keskus, Ugala teater ja nii edasi, on ka olnud õige otsus ja seal on tekkinud teatud sünergia. See on sobiv koht. Nii et kui see on tehtud läbimõeldult – regionaalpoliitika pluss valdkonnapoliitika –, siis see on asi, mida me peaksime kaitsma. Selle taga on omaaegne poliitiline otsus ja on väga kahetsusväärne, et aastate jooksul, ütleme ausalt ja otse välja, on see protsess tagasi pööratud: pool ministeeriumist on tagasi Tallinnasse kolinud. Jah, tõsi, mingi osa ei ole siit välja kolinudki, aga, ütleme siis, suur osa on tagasi kolinud. Ja see kriitika ei ole mitte ainult täna ametis oleva ministri pihta, ütlen kohe ära. Sellepärast et see ei ole juhtunud praeguse ministri ajal, aasta jooksul, vaid see on olnud oluliselt pikem protsess. Ja selle taga on ikkagi ministeeriumi juhtkond ehk minister. Kui ministril on poliitiline tahe, siis need protsessid lähevad nii, nagu minister tahab – kas ühe või teise asutuse pealinnast väljaviimine või selle väljas tegutsemine. Mul on endal kogemus põllumajandusministrina, kui sai langetatud otsused mitme asutuse Tallinnast väljaviimise kohta. Ja need on tänaseks ellu viidud ja õnneks on need asutused sinna jäänud. Kui on ministeeriumi juhtkonnal poliitilist tahet, siis see asi viiakse ka ellu ja jääb püsima. Ma Ma väga loodan, et see sõnum ja see arupärimine ja see arutelu täna siin aitavad sellele kaasa, et ei juhtuks sellist eripära, nagu haridusministeeriumiga on juhtunud erinevalt teistest riigiasutustest, kes töötavad väljaspool Tallinna ja kus ei ole nii, et pooled töötajatest ikkagi on jäänud Tallinnasse. Teised asutused näidetena töötavad nii, et valdavalt ikkagi on töötajad sellest piirkonnast, kus asutuse keskkontor asub. Tallinna ei ole vaja üle nuumata. Tallinn tegelikult erinevalt üldisest arusaamast on kõige enam doteeritud omavalitsus Eesti Vabariigis. Kõige enam doteeritud omavalitsus! Sellepärast et siin asuvad tänu tänu pealinnale kõik riigiasutused, kõik keskasutused, siin asub Estonia teater, siin asub draamateater, siin asub rahvusraamatukogu, siin asub Kumu ja nii edasi. Neid asju võib edasi lugeda lisaks ministeeriumidele, mida kõike rahastatakse riigieelarvest, meie ühisest rahakotist üle Eesti. Me maksame investeeringud nende asutustega seoses, jäävad siia nende palgad ja tulumaks laekub siia piirkonda ja nii edasi. Kui te teete bilansi päris ausalt ja lõpuni välja, siis Tallinn on konkurentsitult kõige enam doteeritud omavalitsus ja seda ei ole vaja enam rohkem toetada. Nii et toetame regionaalpoliitikat, kui see ei kahjusta valdkonnapoliitikat, ja hoiame haridusministeeriumi Tartus! Aitäh! Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea minister! Siin oli olulise küsimusena üleval, kus on siis peamaja ja kus on filiaal, on see Tartus või on see Tallinnas. Tegelikult peamaja on seal, kus on juhid. Ehk kui kantsler ja asekantslerid on Tallinnas, siis tegelikkuses on peamaja ju Tallinnas. Sama tegelikult puudutab ka ministrit. Kui me tahame tõesti, et minister või ministeerium tegelikult toimiks Tartus sellisena, nagu see põhimäärus ette näeb, siis on vaja lihtsalt juhid sinna viia. See ongi tegelikult minu lühike repliiksõnum: kui me tahame seda olukorda muuta, siis lihtsalt seal, kus on juhid, kus on juhtimine, seal on ka peamaja. See oleks minu poolt kõik. Tänan! Kõnesoove rohkem ei ole, sulgen läbirääkimised. Kas minister soovib sõna? Ei soovi. Siis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud. Saame liikuda teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Heiki Hepneri, Sven Sesteri, Tarmo Kruusimäe ja Üllar Saaremäe esitatud arupärimine Eesti merenduse probleemide kohta. Härra Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt palju õnne ja tervist ja odavat särtsu uueks aastaringiks!

parlamendi ette puhas rõõm ja see rõõm on minu puhul vastastikune. Aga nüüd arupärimise juurde ja siin on natukene rohkem ikkagi muremõtteid, mitte ainult puhast rõõmu. Teadaolevalt aasta tagasi ühendati kolm ametit: Maanteeamet, Lennuamet ja Veeteede Amet üheks ühendametiks, Transpordiametiks. Eesmärk oli muidugi üllas: hoida kulusid kokku, viia läbi riigireformi. Aga paraku ei ole murepilved sugugi selle ühendameti tegemisega kadunud, vaid pigem võiks isegi ütelda, et mingil määral tihenenud ja tumenenud. Sisuliselt kadus selle reformiga Eesti merendusadministratsioon eraldiseisva institutsioonina. Ja tõesti, meie merendusinimesed, reederid, merendusnõukoda on selle aasta jooksul toimunud protsessi pärast mures. Paraku tuleb siin vaadata otsa mitte ainult konkreetselt valdkonda juhtivale ministrile või ministeeriumile, vaid valitsusele tervikuna. Ka merendusnõukoda on pöördunud Vabariigi Valitsuse poole ja nad ei ole sealt saanud vastuseid [küsimustele], mis nad tegelikult on on tõstatanud. Ja kui me nüüd natukenegi niimoodi neid probleeme siin lahkame, siis me näeme, et tõepoolest ei ole meie laevade toomine Eesti lipu alla sugugi läinud nii, nagu oleks soovinud. Ei ole meie merenduse konkurentsivõime tõusnud. Suhtlus turuosalistega on olnud nõrk ja eks see on kindlasti neid muremõtteid rohkem tõstatanud, sest teadmatust on palju.

"Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO, kuhu ka Eesti kuulub, audit on välja toonud rida puudusi meie riiklikus merenduse korralduses, sealhulgas IMO konventsioonidega tegelevate ametnike ebapiisava arvu ja riigipoolse nägemuse ehk strateegiate puudumise. Kuidas neid kitsaskohti kõrvaldada kavatsetakse? Milline seis täna nende puudustega on, sest uus vahearuanne tuleb IMO-le esitada eeldatavasti 2022. aastal ja audit toimub 2023. aastal?" Teiseks: "Uue Transpordiameti loomise seadustamisel esitati koos seletuskirjaga Riigikogule ühendameti tulevane struktuur ja merendusorganisatsioonidele kinnitati, et kõik väärtuslikud spetsialistid jätkavad tööd ühtses Merendus- ja veeteede teenistuses. Meie andmetel võeti kasutusele teistsugune juhtimisstruktuur ja osakondade jaotus. Kes ja miks sellise otsuse tegi? Miks eksitati Riigikogu, merendusorganisatsioone ja avalikkust?" Kolmandaks: "Kuidas te selgitate, et tänaseni ei ole esitatud Eesti mereadministratsiooni asendanud Transpordiameti poolt rahvusvahelisele klassifikatsiooniühingule Bureau Veritas (BV) tervet hulka nende poolt Eesti rahvusvaheliste kohustuste ehk lepete alusel auditeeritud kvaliteedisüsteemi muudatusi käsitlevat teavet?" Suur tänu! Ja nüüd on meil tõepoolest võimalik Riigikogu kõnetooli paluda sünnipäevalaps, majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Palju õnne teile veel kord! Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Head arupärijad! Kuna eelkõneleja just lõpetas küsimuste ettelugemise, siis ma ehk neid ei korda, vaid lähen kohe vastuste juurde.Ehk siis esimene küsimus, mis puudutas IMO välja toodud puudusi. 2010 toimus Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) vabatahtlik audit, kus toodi välja mitmed puudused, mis puudutab IMO instrumentide rakendamist Eestis – need konventsioonid, koodeksid, resolutsioonid ja nii edasi. 23.07.2020 loodi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ministri käskkirjaga töörühm Eestis läbiviidava Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni kohustusliku auditi riigisiseseks ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks. Töörühm esitas ministrile eelmise aasta 28. vahearuande, milles toodi välja mitmeid lahendamata puudusi eelmisest auditist. Siis pakuti välja ka konkreetne tegevuskava puuduste kõrvaldamiseks, muu hulgas probleemid, mis puudutavad personali ja ka strateegiat.Nendime,

see ei puuduta mitte ainult merendust, vaid paljusid valdkondi. See töörühm valmistab ette tegevuskava, mis esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks hiljemalt 2022. aasta ehk selle aasta esimeses kvartalis. Siinkohal tuleb rõhutada, et IMO auditiga seonduv tegevus on ministeeriumideülene ja selle käigus hinnatakse Eesti kui riigi toimimist IMO vaates, mitte üksnes asutuste tegevust. Lõppenud aasta detsembris toimus IMO assamblee ja seal otsustati lükata Eesti auditeerimine 2024. aastasse. Suurem osa puudustest on tänaseks kõrvaldatud, näiteks eelmise aasta lõpuks sai tõlgitud tehniliselt keerukas ja mahukas rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel. IMO strateegia koostatakse selle aasta lõpuks. Teine küsimus, mis puudutab Transpordiameti struktuuri.

Eelkõige on need tingitud protsesside efektiivistamisest ja dubleerimise vähendamisest. Näiteks võeti hiljuti kasutusele digitaalne meremeeste infosüsteem, mis digitaliseerib paljud merenduse valdkonna protsessid. Ja teine pool on loomulikult kärpeülesanne 3,7 miljonit Transpordiametile. Teisalt aga on selle kärpeülesande juures loomulikult oluline Transpordiametis säilitada töökohtade konkurentsivõime palkade mõttes.

Aga siiski tuleb tõdeda, et jätkuvalt Transpordiameti palgad on sellised, mis ei pruugi olla konkurentsivõimelised. Kolmas küsimus puudutab Bureau Veritast. Transpordiamet informeeris Bureau Veritast eelmise aasta 1. juulil toimunud struktuurimuutustest ning esitatud info põhjal ei näinud Bureau Veritas vajadust plaaniväliseks auditiks. Kuigi tuleb nentida, et Transpordiamet unustas 1. novembril toimunud meremeeste diplomeerimise üksuse füüsilisest kolimisest Lume tänavalt Heli tänavale Bureau Veritast informeerida. Kuna ISO sertifikaat on väljastatud konkreetse aadressiga Lume 9, kus sertifitseeritud üksused nagu paiknevad, siis oli tegemist olulise informatsiooniga, millest tuleb sertifitseerimisasutusele teatada. Peale infovahetust Bureau Veritasega, kus selgitati uut töökorraldust, lepiti bürooga kokku, et Transpordiametis viiakse läbi plaaniväline audit detsembri esimeses pooles. Transpordiametil on kehtiv sertifikaat kuni 30. aprillini 2023. Seoses struktuurimuutuste ja sertifitseeritud üksuste kolimisega viidi detsembri alguses läbi plaaniväline audit, mille käigus kinnitati sertifikaadi kehtivust. Järgmine korraline audit toimub aprillis 2022.

vähem ja nende arvu kärbitakse. Aga halb on see, kui sellega mõnes mõttes käib kaasas teatud funktsioonide niimoodi lahendamine, et probleem jääbki justkui kahe tooli vahele. Sellele on viidanud konkreetselt ka merendusnõukoja pöördumine, tõsi küll, peaministri poole, kus nad kirjeldavad küllalt värvikalt situatsioone, kus on probleem justkui lahendatud, aga samas ka ei ole ja edasi ka kuidagi enam minna ei ole võimalik. Ma saan aru, küsimus sellest nüüd tulenebki, et põhimõtteliselt kärbe oli 3,7 miljonit ja

murest. Seal on valdkonna inimesed, kes väga seisavad oma valdkonna eest ja tunnevad muret, elavad kaasa, kuidas protsessid toimuvad. Aga kinnitan veel kord, et kõik protsessid toimuvad, sertifikaadid on meil alles. Kui siin oli mure, et Eesti langes halli liputsooni, siis tänane informatsioon on see, et kontrollid on tehtud ja käesoleva aasta suvest peaks olema uuesti valge lipp meile tagatud. See halli lippu langemine tegelikult oli lihtsalt COVID-i probleem, et piisavalt laevad ei liikunud, välissadamates kontrolli ei tehtud ja seetõttu selline statistiline probleem tekkis, aga tänaseks on see lahenenud ja valge lipp tuleb meile tagasi. Aitäh! Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Kas te saate välja tuua kolm või neli olulisemat põhjust, miks Eesti vetes Eesti meeskonnaga sõitvatel laevadel ei lehvi Eesti lipp, vaid lehvib mõne võõrriigi lipp? Mida on teil kavas teha selleks, et need põhjused kõrvaldada? Aitäh! Peamine põhjus, miks liigutakse teise riigi lipu alla, on soodustused, mida selle lipuga riik pakub, ja loomulikult teisalt ka tegevused, mida Eesti ise saaks [teha], või tegemata tegevused, mida varasemalt Eestis praktiliselt ei tehtud.

piisavalt kõrgete pagunitega juht, kes suudaks kaasa tõmmata ka teised ministeeriumid ja teiste ministeeriumide ametid, et seda killustatust lahendada, et meie protsessid, ka merendusega seotud seadusandluse protsessid liiguksid kiiremini.

See protsess ei ole olnud piisavalt kiire, ma olen sellega nõus. Aga siin on olnud ühelt poolt ka COVID‑i mõju, teiselt poolt see probleem, et piisavalt kiiresti ei ole suudetud tööle rakendada elektroonilisi registreid. Ma väga loodan, et selle aastaga need tööle saavad ja me saame selle protsessiga kiiremini edasi liikuda. Helir-Valdor Seeder, palun! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, lugupeetud minister! Ja palju õnne sünnipäevaks! Mina arvan, et merendusnõukoja mure ja tõstatatud probleemid pole sugugi kunstlikud ja väljamõeldud, vaid ikkagi elust enesest tulenevad. Ja me peaksime mereriigina tegema Eesti lipu all oleks rohkem laevu, aga praegu on kujunenud küll väga piinlik olukord, kus peaminister käib lausa nii-öelda Eesti laevade avamisel, kus heisatakse meile sõbralike naaberriikide lipud või vähem sõbralike riikide lipud. See on ääretult piinlik olukord. Mina ei saanud nüüd aru esiteks sellest, et paljud ümberkorraldused tulenevad sellest niinimetatud kärpe-eelarvest, mis on lihtsalt kunstlik näidiskärpimine. Kui pea 2 miljardit riigieelarve kasvab, aga paarikümne miljoni võrra tuleb kärpida, siis see on anekdootlik. Ja teiseks, te ütlesite, et üheks takistuseks on COVID. Kuidas seda mõista? See probleem on ju palju laiem, mismoodi COVID seda nüüd on takistanud? Aitäh! Ma Ma pean möönma, et kärpe osas ma olen teiega suuresti sama meelt. Ma arvan, kui eelarvestrateegiat ei oleks tehtud möödunud aasta kevadel, oleks tehtud möödunud aasta sügisel, siis tõenäoliselt oleks olukord olnud mõnevõrra teine.

maksusoodustused, et laevad Eesti lipu alla tuleksid, siis tegelikult umbes samal ajal hakkas ka COVID-i kriis pihta ja kõik need turundustööd, mis oli plaanis teha, tegelikult jäid COVID-i kriisi ajal tegemata. Loodame, et kriis võimalikult kiiresti mööda läheb ja ka selle turundustegevusega saab korralikult pihta hakata. Turundust tuleb teha ikkagi teistes riikides.

kordades ja kordades korrutasime ja rõhutasime, et äärmiselt oluline on kaldasektori arendamine, mis on jäänud vaeslapse ossa. Meenutame kas või [seda, et] eelmises koosseisus me soovisime, et Eesti merendusalased koolitused võiksid olla 0%-lise käibemaksuga, nii nagu on Lätis. Ametnikud vastasid, et ei, see ei ole nii, et on Leedus ja igal pool mujal. Aga nad ajasid meile villast, mis tähendab, et me oleme enda konkurentsivõimet just kaldasektoris teadlikult nõrgestanud. Minu küsimus on: kas nüüd selle [puhul], et lubade kättesaamine on viidud ökonoomsemalt ka teiste asjade alla, ei ole mõeldud, et merenduse asekantsleril võiks olla oma osakond, kus on ka spetsialist, kes menetleb neid lubasid? Tänan, Aitäh! Merendusosakond on meil täiesti olemas. Nüüd peaks täpsustama, mis lubade menetlemist te silmas peate. Võtan selle informatsiooni kaasa ja kontrollin kindlasti seda. Urmas Reinsalu, Kuidas on nii, et valitsuse hinnangul asjad liiguvad päripäeva, aga need inimesed, need ettevõtjad, kes peaksid merenduse kaudu Eestile jõukust looma, kelle huvides peaks tegelikult ametnikud töötama, on kriitilised ja nimetanud praegust olukorda Eesti merenduses väikeseks jääajaks? Eesti reederid, Eesti Merendusnõukoja liikmed, Eesti merevaldkonna inimesed on murelikud ja nendivad selgelt, et meil on tõsine olukord, mis puudutab meresõiduohutuse poolest halba nimekirja sattumist ning tugeva rahvusvahelise konkurentsi tingimustes on ka oht kaotada reisilaevanduses. Miks see olukord selline on?

aga selles valdkonnas oleme paraku sellises olukorras, et ikka pole ühtegi kaubalaeva Eesti lipu all. No vaat sellest ohutusest ma rääkisin ehk et valge lipp tuleb Eestile tagasi. Ma arvan, et ka need valdkonnainimesed olid teadlikud, miks me halli lippu sattusime. Aga kinnitan, et tegemist oli lihtsalt COVID-i mõjudega, piisavalt ei tehtud kontrolle.

ja need mured on kirja pandud sellel hetkel, kui diskussioon selle üle, kas reisilaevade meede jätkub või ei jätku, [veel käis,] kõik oli lahtine. Tänaseks on kindel, et ka sellel aastal reisilaevade meede jätkub. Hea Hea minister, rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Heiki Hepner on oodatud. Palun!

kõik need kitsaskohad, mis on üles kerkinud, saavad siin poolaastaks hiljemalt lahendatud ja saame ka sellest hallist lipust lahti. Aga Aga natukene, nii nagu siin ka eelmise küsimuse puhul me tõdesime, jääb ikkagi kriipima. Ja mingil määral tõesti on see ka seotud sellise kommunikatsiooniga, kus turuosalised, reederid ja ka teised merendusinimesed tunnevad, et nad on kuidagi jäänud kõrvale ja ei ole kaasatud, kuigi tahaksid panustada maksimaalselt Eesti merenduse hüvanguks. Ja ma siiski tooksin välja ühe lõigu, mis on minu meelest märgiline lõik selles pöördumises peaministri poole. Juba 1. juulil 2020 jõustus Eesti kaubalaevastiku taastamise abipakett, mille osas oli kõigi Riigikogus esindatud poliitiliste jõudude konsensus, et Eesti kaubalaevastik ja seeläbi ka meie meremeeskonna töökohad tuleb taastada. Ametnikkond lubas poliitikutele, et Eesti laevaregister saab olema Euroopa kaasaegseim ja atraktiivseim, töötades digitaalses keskkonnas 24/7 ja laevade registreerimine ei võta enam mitte päevi, vaid pelgalt tunde. "Täna oleme aga olukorras, kus Rakveres asuv kinnistusregister ei saa üldse päris aru, kuidas käib merelaevade registreerimine, järgides rahvusvahelisi tavasid." Ja sellele järgneb tegelikult selline nagu isegi meeleheitlik abipalve, sest Rakvere kinnistusosakond on andnud välja mingid poolikud laeva registreerimistunnistused ja keeldub neid muutmast. See on

kui ei saa veel tagasisidet, et sellega tegeldakse, et see on küsimus, et seda on vaja muuta, et meil tekib mingi plaan – siis ei ole imekspandav, et meie merendusinimesed on väga-väga murelikud.

peab olema plaan, kuidas me ei kasvata ametnike [arvu] kõikide tegevuste juures –, aga kui me kärbime, siis peab olema ka lahendus sealtsamast kõrvalt võtta, et mitte midagi tõesti tegemata ei jää ja et inimesed, kes täidavad neid kohti, on piisavalt kompetentsed ja oskavad anda välja neid tunnistusi, kas või registreerida laevu, tagades normaalse töö. Eesti on mereriik ja siin me vaatame tõesti jälle ... Jälle on paslik meelde tuletada: meie eelarve kasvab 1,8 miljardit, 3,7 miljonit hoiame kokku, tekitades segadust ja mitte tuues oma laevu meie lipu alla. See on tegelikult tänane põhiline murekoht. Aitäh!

sitkust ja jõudu teile uuel eluaastal! Ja inimesed, kes te jälgite meid kõikjal interneti vahendusel! Ma tahtsin öelda võib-olla sellise mõttelõnga, kus meil mingi asi on natukene lohisema hakanud. Jah, me liidame kõiki neid ameteid. Jah, ma olen juba teist hooaega siin Eesti merenduse toetusrühma liige, majanduskomisjoniga käinud mitmedki korrad seal Veeteede Ametis, kõikide probleemidega tutvunud. Ja ma saan aru, kui kõik asjad viiakse kokku. Aga tuletan meelde, et täna me võtsime päevakorrast välja kolmapäevase viienda punkti, mis puudutas Eesti lennundust. Kas te kujutaksite ette, et kui me nüüd toome lennukid Eesti lipu alla, siis see tähendab, et me paneme tegelikult kõiki erinevaid lube menetlema ametniku, kes tegelikult on võib-olla menetlenud raskeveokite eksimusi, kui nad on tonnaažiga üle läinud, ja siis tuleb keegi oma lennukiga? Siis ta menetlebki tegelikult ju vastavalt oma kogemusele ja senisele pädevusele. Ma olen ise väga sügavalt ja väga tõsiselt seda meelt, et Eestis puudub see sajandeid kestnud süsteem: õpipoiss, sell, meister. Kui me oleme selle suure merenduse korjanud kokku ja toonud majandusministeeriumi alla,

Mina jäin mingi aeg tagasi töötuks ja ma ei kvalifitseerunud töötukassas töötuks sellepärast, et selgus, et ma olen juhatuse liige ühes osaühingus, mida Tartu Maakohus juba aasta otsa likvideeris. Aga linnukest ei saanud panna. Järgmine asi, mis selgus, oli see, et ma olen Kristiine linnaosakogu liige ja saan sealt töötasu, 34 eurot oli see siis aastas. Sellepärast ma ei kvalifitseerunud töötuks. Kui ma ütlesin, et see ei ole töökoht, see on valitud koht, siis ei saanud ametnik sellest aru ja küsis, et mis see on. No pange siis ametiks mulle, et ma olen Tallinna linna intendant. See tekitas väga palju keerulisi [küsimusi]. Ja järgmisena tuli selgus, et ma olen siis Tallinna linnavolinik ja Tallinna linn esitab palgatõendi. Ma küsin, et kus on nagu läbirääkimised, et see on ka valitud koht.

ta mäletab veel, et kunagi olid need asjad teistmoodi, mäletab seda turvatunnet, seda kodutunnet või seda, et sind ootas see üks ja pädev inimene. Las me maksamegi võib-olla sellele meistrile natukene rohkem, et ta julgustaks, et kõik teaksid, et seal ees on oma meremees, kellega on koos paljudki head mehed söönud puuda soola ära. Tema aitab meid nende dokumentide menetlemisel, aga paneme-linnukese-siia-spetsialist ei ole seal vastas. Seega, proovime seda usaldust tekitada. Ja mis kõige peamine: kui me juba lubasime, et me kaldasektorit tugevdame, teeme siis selle ükskord ära. Teeme siis ükskord ära! Homme läheb Riigikogu Eesti merenduse toetusrühm koos majandusministeeriumi inimestega arutama seda teemat, millega ma olen siin teid, head töökaaslased, tüüdanud juba mitmed ja mitmed kõned, mis on alati merendust puudutanud. Ma loodan, et asjast saab asja. Ma olen optimist. Aitäh! Aitäh, austatud härra minister! Lugupeetud rahvaesinduse liikmed! Ma pöördun siit rahvaesinduse kõnetoolist Eesti merendusavalikkuse poole, reederite poole, ettevõtjate poole, merevaldkonna, merekultuuri hoidjate poole, mereentusiastide poole ja ma ütlen, et me mõistame teie muret. Me mõistame teie muret ja me seisame teie eest. Eesti peab olema mereriigina aktiivne ja arenev, mitte hääbuv. Kahjuks tuleb tunnistada, et kogu lugupidamise juures sünnipäeva lapse vastu, need vastused, mida härra minister andis, ei olnud sisulised ja nad ei veennud meid selles, et me soovime näha seda potentsiaali, mis meil on meremajanduses, mis on üks osa meie kultuurist, meie elulaadist, meie eluviisist. Kuidas on võimalik, et me peame seda normaalseks, et tuhanded Eesti meremehed peavad sõitma üle maailma teiste riikide lipu all, ja leiame, et on täiesti normaalne, et Eestil, sajanditepikkuse meretraditsiooniga, merekaubanduse traditsiooniga riigil, ei ole ühtegi kaubalaeva meie lipu all? Küsimus ei ole ju mitte tühjuses, vaid küsimus on kõigepealt selles, kuhu asetatakse raskuskese ja ambitsiooni platvorm. Merepoliitika, kahjuks tundub, ei ole sellele valitsusele oluline. Ja seda sümboliseerib ka tõsiasi, et valitsus otsustas loobuda Eestis merenduspoliitika koostamisest.

Ja see ei ole mitte juhuslik, vaid see on täiesti tahtlik seisukoht, mida me näeme nii meresõiduohutuse, merepoliitika mõttes meremajanduse arendamisel kui ka, tuleb tunnistada, täielikus initsiatiivituses, mis puudutab Eesti rannakultuuri ja randluse kaitset. See nii meremajanduse, merekultuuri, kogukondliku kultuuri valdkond on jäetud täiesti kaitseta ja ilma ühegi ettepanekuta. Kahju on muidugi sellest, et loomulikult ministril on ametnike poolt ette valmistatud formalistlikud vastused. Minister esitab need laitmatus retoorilises stiilis, kuid need on ju mittevastused – me ju teame seda. Sest probleem on selles, et kogu mereavalikkus ütleb, et meil on probleem, ja ametnikud, kes peaksid teenindama, peaksid abistama meie meremajanduse arengut, ütlevad, et need inimesed – reederid, mereavalikkus – on valedel seisukohtadel. Meie teame, kuidas on õige, meie administreerime merendussektorit, meie tagame sellisel moel, et Eesti on sattunud halli nimekirja merendusohutuse alal. Härra minister osundas, et selle põhjuseks oli mis? Koroona!

ei ole ju muidugi küsimus. Küsimus on lihtsalt administratiivne suutmatus, tegemata jätmine, mitte viirus. Kuidas saab see Wuhani viirus korraga olla seotud sellega, et Eesti ei ole enam hinnangute Ühesõnaga, ma tahan öelda ühte. Isamaa jätkab Eesti merenduse eest seismist, jätkab Eesti merendusettevõtjate, Eesti meremeeste huvide eest seismist. Sellele valitsusele ei ole see majandussektor nii oluline, et sellele tähelepanu pöörata, nii oluline, et pidada Eestis vajalikuks eraldi merenduspoliitikat ja veelgi enam, merenduspoliitika süsteemset elluviimist. Selle tulemusena esiteks kaotab meie majandus, kogu meie majanduse maht, meie üldine rahvatulu, jõukus,

me nõrgestame, habrastame ühte meie traditsioonilist nii majanduse kui elulaadi väljenduse vormi, milleks on meie rahvuslik merendus. Vastuseid me ei kuulnud. Vastuseid me ei kuulnud ja sellest on lõpmata kurb meel. Aitäh!

Aitäh, austatud eesistuja! Austatud minister! Võiks arvata, et minu küsimus puudutab võrdlemisi kitsast valdkonda. Aga tegelikult see on palju laiem ja palju tõsisem küsimus. Küsimus on riigi usaldusväärsuses.Kui me räägime rongiliiklusest – mina sõidan vähemalt kord nädalas Tartu ja Tallinna vahet, vahel tuleb ka teine kord sõita –, siis on pilt üsna kummaline.

aga kui ma vaatan rongiliiklust, siis tihti rongid on pungil täis, mingit distantsi seal ei ole, maskid mõnikord on – ma pean ütlema, et eile ma spetsiaalselt vaatasin, peaaegu kõikidel olid maskid, asi on paranenud –, aga tihti ka ei ole. Kui inimene astub mingisugusesse kaubamajja ja tal ei ole maski, siis talle pakutakse seda. Seal on alati võimalus ka käsi desinfitseerida. Käsi desinfitseerida ja maski pakutakse ka bussis, aga rongis ei ole ei maske ega kätepuhastamisvahendit. Kui inimene tahab restoranis või kohvikus süüa, siis ta peab esitama tõendi. Kui ta tahab rongis süüa, kus ta istub palju lähemal teistele inimestele, mingit tõendit ei ole vaja. Ma pean ütlema, et mina olen ka selline patustaja

Sa mine läbi kogu selle rahvamassi ja seisa seal järjekorras ja siis saad seal käsi pesta. Ja nüüd on mul küsimus lisaks nendele, mis on teile siin toodud selles Vot mina ei ole meedik ja ma erinevalt paljudest meie kolleegidest siin Riigikogus ei pretendeeri sellele, et ma tunnen seda valdkonda. Aga kas siis tõesti see viirus, mis meid ohustab, kuidagi väldib ronge ning restoranidesse ja kinodesse ta siseneb ja on seal hästi ohtlik, aga vot rongis on ta ohutu? Mina olen sõnakuulelik kodanik, ma tahan kuulata ja täita valitsuse korraldusi. Aga need korraldused peavad olema arusaadavad. Ma tõesti ei saa aru, miks vähem ohtlikes kohtades, epidemioloogiliselt vähem ohtlikes kohtades, on nõutud tõendit, aga minu diletandipilgu

Aga ma saan aru, et emb-kumb: kas siis kummaski kohas ei ole vaja seda tõendit või siis mõlemas kohas on vaja. Elron pidevalt tõstab hinda. Seda võime kõik tõdeda, aga sõidutingimused ei ole paranenud, ka sanitaarne olukord rongis ei ole sugugi paranenud. Need on need probleemid,

Vastamist alustan küsimustest. Küsimused on väga lühikesed, aga kuna arupärija neid ette ei lugenud, siis ma loen need ette.Esimene küsimus: "Millest on tingitud, et Elron tõstab piletihindasid, aga ei suuda luua tingimusi ja kontrollida nõuete täitmist viiruse leviku paremaks tõkestamiseks rongides?" Jah, alustaksin sellest, et tõesti 1. jaanuarist piletihinnad tõusid. Eelkõige on see seotud energia-, aga ka taristukulude kasvuga, kokku 5,7 miljonit eurot. Lisaks on ka tegelikult tööjõukulud kasvanud. Nüüd, tõepoolest ma arvan, et ühistransport on üks selline koht, kus aeg-ajalt inimesi võib olla päris tihedalt koos. Samas, ühistranspordi ukse ees hakata tõendeid nõudma ilmselt ei ole mõistlik ega võimalik. Minule teadaolevalt on Elron ikkagi võtnud ette samme, et takistada viiruse levikut rongides. Klienditeenindajaid on instrueeritud, et nõutaks maskide kandmist, eriteavitusega tuletatakse meelde, et maske tuleb Minule teadaolevalt peaksid olema ka klienditeenindajatel olemas maskid, juhuks kui keegi on unustanud. Siis klienditeenindaja saab selle maski inimesele anda. Kui see nii ei ole, siis kindlasti tuleb seda kontrollida. Sõidupiletid. Elron on teinud rakenduse, et on hinnasoodustus, kui sõidupileteid ostetakse veebist ette. See kindlasti aitab ka kaasa kontaktide vähendamisele. Tõesti, nii nagu küsija ütles, desinfitseerimise ja kätepesuvõimalus on rongides olemas, aga mitte igal pool, vaid tualettruumides on see võimalik. Ronge ka desinfitseeritakse Ja muidugi Elron teeb koostööd Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga, et maskikontrolli rongides tõhustada. Aga kahtlemata inimeste väljatõstmine rongist on mõnevõrra keerulisem kui kaubanduskeskusest või restoranist. Nüüd teine küsimus. "Mida Te kavatsete ette võtta, et tõkestada viiruse leviku tõenäosust Elroni rongides?" Nii nagu ma ütlesin, need meetmed on Elroni poolt rakendatud, aga mis puudutab rongide täitumust, siis paraku on meie rongide arv sama mis aastal 2014: 38 rongi. Uus hange on küll välja kuulutatud, rongid tulevad Eestisse aastal 2024. Jah, paraku kiiremini kuidagi täiendavaid koosseise raudteele saada võimalik ei ole. Ega see rongide täitumuse probleem enne ei lahene, kui meil on täiendavad rongikoosseisud. Kuus rongi on otsustatud, ma väga loodan, et otsustatakse ära ka kümme, mis on optsiooniga veel võimalik soetada. Nii et siis see rongide täitumuse probleem laheneb. Aitäh!

piisav hulk koosseise. Aastaks 2024 loodate saada selle lahendatud. Teine teema on tegelikult see, et et puudub piisav võimalus teatud möödasõidukohtadeks, ma pean siin eelkõige silmas Tallinna–Rapla–Viljandi suunda. Ülerahvastatud ei ole mitte ainult Tartu suund, vaid ka Tallinna–Rapla–Viljandi suund, ja seal on tõesti takistuseks kaks

Jään kindlasti sellele küsimusele hetkel vastuse võlgu, kas on plaanis midagi ette võtta täiendavate möödasõidukohtade väljaehitamiseks Viljandi suunal. Uurin järele, vastame kirjalikult. Ei oska praegu vastata. Aitäh!

Aga miks on see nõnda, härra minister, et kui inimestel, kui ettevõtetel on tegelikult probleeme seoses praeguse energiakriisiga ja meeletud arved on laekunud, siis ütlevad valitsuse liikmed, et aga ise olete süüdi. Hoidke kokku elektrit, tehke öösel süüa. Ja öeldakse selle kohta, et see ongi pahe, et liiga palju elektrit tarbitakse, et rohepöörde huvides peaksidki inimesed vältima liigset elektri tarbimist. Aga see tegelikult ei kehti sugugi avaliku sektori kohta. Kui ma vaatan praegu Elroni hinnatõusu, kui ma vaatan, et Elering, kes õpetab ka Eesti rahvale ilma elektrita elamist, siis samas algatas ta ettepaneku oma hinnakujunduse [muutmiseks] seoses elektri hinna tõusuga. Samamoodi Elektrilevi absurdiolukorras esitas samuti taotluse seoses elektri hinna tõusuga tõsta Elektrilevi teenuste [hinda]. Miks siis valitsus ei ela nende sõnade järgi, et ärge kasutage elektrit, vingerdage kuidagi välja? Aitäh! Aitäh! Mina kindlasti ei ole see, kes ütleb inimestele, et ärge kasutage elektrit. Ma ei kujuta ette tänapäeval elu ilma elektrita. Ma ei ole kindlasti ka see, kes on öelnud inimestele, et tehke öösel süüa. Ma arvan, et öösel söömine ei ole tervislik, mõistlik on süüa ikka kindlatel kellaaegadel päeval, hommikul, õhtul.Mis puudutab Eleringi ja Elektrilevi hinnatõuse, siis Elering on minu haldusalas ja elektriülekandega kaasnevad elektrikaod ja need elektrikaod on tõepoolest see põhjus, miks ülekande hinna tõus toimub. Aga teisalt on ka Vabariigi Valitsus otsustanud mitte võtta

Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Austatud härra minister! Kas te tõesti arvate, et kui pungil täis rongis on üks WC, kuhu on raske pääseda, siis see tähendab, et selles rongis on tagatud käte desinfitseerimine? No ma ei tea. Ma ei tea, mida see peaks tähendama. Miks näiteks Tallinna trollidesse ja bussidesse on võimalik paigaldada käte desinfitseerimise puldid, aga rongidesse ei saa? See ei ole ju nii suur väljaminek. Kahtlemata uurin järele, miks igas vagunis ei võiks olla käte desinfitseerimise võimalust.

Aitäh! Kõigepealt, see maski kandmise vastunäidustus. Ma ei tea, et Eesti Elronis oleks seatud sellist eesmärki, et kõik inimesed peavad olema kindlasti vaktsineeritud. Ja reeglina on niimoodi, et kui tõesti on vastunäidustus maski kandmisele, siis tegelikult on ka võimalus kanda visiiri, mis täidab suhteliselt sarnaselt seda eesmärki.Nüüd, mis lapsevankrit puudutab, siis jah, tõepoolest, täpselt sama lugu on ka ju jalgratastega, millele kehtestati eraldi piletihind, sellepärast et seal lihtsalt juba tekkis probleem mahtuvusega. Lapsevankritega see nii ei ole. Aga veel kord: rongide [liigse] täitumuse probleemist me saame lahti ainult ja ainult siis, kui me ostame täiendavaid koosseise. Enne seda me seda ei lahenda ja kahtlemata ka probleem lapsevankriga rongi sisenemisel jääb alles. Meil on vaja uusi ronge. Rohkem küsimusi ei paista. Tänan! Läheme läbirääkimiste juurde. Heiki Hepner alustab. Palun! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Hea minister! Minu meelest on Mihhail Lotman tõstatanud väga õigesti selle küsimuse. Ja ma ütleksin, et ta on tõstatanud selle kahest aspektist väga õigesti ja väga teravalt: üks on just see tervisekriisi kontekst ja teine on meie transpordipoliitika et raudteetranspordi poliitika, reisijateveo poliitika. See ei ole tõesti ainult viimase aasta probleem, just see raudteetranspordi poliitika. Aga see probleem on järjest süvenenud. Ma tuleks alguses ikkagi kõigepealt tervisekriisi teema juurde. See näide, mille Mihhail Lotman tõi, et piirangud on ebaloogilised tekitabki ühiskonnas probleeme, tekitab mitmeti tõlgendamist, tekitab inimestes ebaõigluse tunnet. See tekitab tunnet, et mulle tehakse justkui liiga.

transpordipoliitika, raudtee reisijateveo transpordipoliitiline küsimus. Ma ütleksin just selles mõttes, et nendele probleemidele on tähelepanu juhitud, juhitud ja juhitud, aga lahendusi ei ole. Kui Mihhail sõidab Tallinna ja Tartu vahet, siis mina Raplamaa esindajana toon [esile] just Rapla–Viljandi suuna. Tõepoolest,

Jalgrattaga või lapsevankriga rongi peale saada on tõeline vägitükk. Võib-olla lapsevankri puhul

on väga täis ja me ei ole suutnud nende aastate jooksul leida lahendust, kuidas

kolme möödasõidukohta. Sellest on aastaid räägitud. Me tegime Raplas eelmisel aastal spetsiaalse raudteeteemalise maakonnakonverentsi, kus ka Elroni esindajad olid kohal ja ministeeriumi esindajad olid kohal.

Edelaraudtee on ütelnud, et nendele pole see probleem, nemad on võimelised selle ka ise tegema, kui riik selle aktsepti annab ja see makstakse hiljem raudteekasutustasudest Ei edene. Samas me oleme mures viiruse leviku pärast. Me saame aru, et meil oleks vaja rahvast hajutada. See meenutab natukene situatsiooni, kus me

arupärimine on väga lühikene, aga see puudutab minu meelest väga teravalt tänaseid valusaid ja kriitilisi kohti.Mul on tõesti suur palve ministrile, et mõlema asjaga nagu tegeletaks. Kui me ei saa koosseise pikemaks ja juurde enne aastat 2024, siis ehitame need möödasõidukohad ja teeme graafikuid tihedamaks, saame ka natukene probleemi leevendada. Suur tänu! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased ja inimesed, kes te meid jälgite interneti vahendusel! Võib-olla mõni osa minu kõnest ei meeldi teile, aga ma ei saagi kõigile meeldida – ma ei olegi selline, et peaks teile kõigile kohe meeldima.Tahan öelda, et seadused peaksid olema üheselt arusaadavad kõigile, lihtsad ja ühesugused. Kui need nõuded ikkagi kehtivad, siis nad kehtivad kõikjal. Ma olen sõitnud kordades rohkem kaugliinidel, aga ka linnalähiliinidel, sest Tallinna linn ei suuda mulle lihtsalt praegusel hetkel pakkuda sellist ühistransporti, millega ma saaksin kiiremini koju, ja ma kasutan selleks siis linnalähiliine. loomulikult, tallinlasena ma ostan selle, sellepärast et ainult ühistransport, mis mitte kuskile ei vii, on niinimetatud ühiselt rahastatud. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida.Üks hea kogemus oli suvel, kui meil oli ka maskikandmise kohustus, ühes linnas. Politsei tuli peale, tuli bussi,

istekohta, ehk siis oli mõistlik hajutatus. Täna me teame, et vähem haritud inimesed on need, kes ei ole lasknud ennast vaktsineerida. Nad usuvad, et kui 300 grammi viina võtta ja 100 grammi seapekki juurde haugata, siis viirus sind ei söö.

Tallinnast Tartusse või Viljandisse, ja sa saad selle raudselt kätte. Sama ütelus nagu, et kui sa võtad Royali piiritust ja Poola limonaadi, siis sul on terve Mendelejevi tabel korraga sees. Ehk siis meil on järelevalveinimesed tõesti inimesed, kes saavad nendest asjadest aru. Aga kui inimesed on nii tihedalt [surutud] ühte kohta, siis see on ebanormaalne. Mul on hea meel, et minu lapsevankrijutt jõudis tegelikult sinna, kuhu ma tahangi jõuda, see on jalgratas. Jalgratas ei ole Eestis igamehe pärisõigus. Igamehe pärisõigus oli kunagi pussi, kunagi mõõga ja nüüd siis nagu selle pussi kandmine. Aga tänapäeval tundub, et jalgratturid ongi meil kõikse tähtsamad siin maailmas: nad sõidavad sõiduteel, nad sõidavad kergliiklusteel, nad sõidavad kõnniteel – sõidavad igal pool, kus nad on, ja nad peavad [seda] saama. Kui on ilusamad ilmad, tuleb kõigil hea mõte: me peame jalgrattaga saama just täpselt sinna. Ja siis [selgub]: ennäe, 327 jalgratturit ei mahugi jalgrattaga [peale], saad aru, aga nad tahtsid minna mingi põis-Paukjärve äärde, sellepärast et keegi mängib seal akustilist kitarri. Ei ole nii! Ma räägin enda kogemusest just nende linnalähiliinidega. Seal oli bussijuht, kes, kui noored poisid tulid tõukeratastega, ütles: ei, sa ei saa sisse, aga sa võid kotti panna. Ja tal oli ka lahendus, ta pakkus neile suure musta prügikoti, kuhu nad tõukeratta kokku plõksituna panid. Miks, küsite te kõik. Just sellepärast, et bussijuht ütles: mina ei hakka seda keemilise puhastuse arvet kinni maksma, kui keegi läheb selle sinu sopase tõuksi vastu. Nii lihtne see oligi. Kõik marakratid, kes arvestasid, aa, mul ei ole kotti kaasas, neil käis see tõuks kerge käega põõsastesse ja tagasi tulles oli tal seal põõsas see ratas olemas. Ehk siis oli kasvatuslik moment. Ja ma siiamaani näen, et noored tulevad tõukerattaga ja neil on oma kilekott kaasas. Ehk siis on võimalik inimesi õpetada. Aga kui me anname vanu valesid signaale, siis me ei kasvatagi seda kultuuri. Ja see, et nüüd me peame tegema mingi meeletult suure prognoosi, võtma kohe mingi poole

ja me sõidame nagu tühja. Ehk siis me peaksime kuidagi mingil määral kasvatama ka seda seltskonda, kes rongiga liigub. Olgem ausad, täna võiks küsida selles küsimuses nõu pigem noorte käest, sellepärast et noored eelistavad Euroopas liikudes ikkagi jalgrattakultuuri ja rongikultuuri, ja ma arvan, et neil on parem nägemus kui meiesugustel 50+, kes me vaevalt enam nihukeste asjadega väga uljalt ringi sõidame. Aitäh!

Ausalt öeldes ma ei saanud vastust ühelegi küsimusele. Ma sain teada, et mõned asjad ei ole mõistlikud, mõnesid ei saa teha. Aga ma tahtsin küsida, mida saab teha. Siin meie diskussioon läks nagu kahte teed. Üks on see, et rongid on üle koormatud ja kuidas saab seda probleemi lahendada. Aga minu minu küsimuse keskpunkt oli seotud konkreetselt COVID-iga seotud kriisiga. Siin on selline asi, et kui me kehtestame mingisugused reeglid, näiteks liiklusreeglid, siis on, ütleme niimoodi, et need, kes on eraautodega, peavad nendest reeglitest kinni pidama, aga need, kellel on riigiautod või nagu Venemaal, kes on suuremad ülemused, nemad sõidavad ükskõik kuidas. See ei ole ühiskonnale hea. Me kehtestame reeglid toitlustusasutustele, mis on enamasti erakätes, aga riigi valduses

ta tohib siseneda ja sellepärast seal peavad olema kõik vaktsineeritud, aga rongi ta ei tohi siseneda ilma piletita ja sellepärast seal võib ilma vaktsineerimata süüa ja igasuguseid Need on tõsised probleemid. Meie siin võime nalja teha, aga inimesed lähevad kurjaks, ja ei saa öelda, et see ei et see ei ole õigustatud. Kahjuks on. Väga paha on, kui valitsus ise õõnestab oma autoriteeti, oma otsuseid.

Nüüd on selline lugu, et päevakorrapunktid on ammendunud, mis tähendab, et pärast haamrilööki on võimalik registreeruda vaba mikrofoni kõnevooru. Peale haamrilööki, härrased, peale haamrilööki.

"Elekter on kallis ja midagi tuleks sellega ette võtta, sest elektri kallinemisest on tingitud ka teiste kaupade hinnatõusud." Nii kirjutas Kaja Kallas 7. oktoobril 2010. Tänaseks on Kaja Kallasest saanud peaminister ja paistab, et ta on eespool toodu unustanud. Kaja Kallas jätkas toona nõnda: "Samuti tekitab Eesti Energia kasumi pool küsimusi majandusaasta aruande kohaselt teenis Eesti Energia eelmine majandusaasta kasumit 2,0 miljardit krooni. " See on siis ligi 128 miljonit eurot tänases vääringus. "Kas riigi esmane huvi on teenida Eesti Energiast kasumit ja võtta dividende või pakkuda tarbijatele taskukohasema hinnaga elektrit?" Vana aasta sees me nägime, head kolleegid, elektri hinda, mis ületas 1000 euro taset megavatt-tunni eest. CO2hind on tõusnud ligi kolm korda ja jõudnud peaaegu juba 90 euro lähedale. Seega peab energia hinda vaatama kindlasti ka rohepöörde kontekstis. Kui see ei ole rohepöördega seotud, siis vabandust, aga mis on rohepöördega hinna hüppeline kasv näitab selgelt, et Eesti vajab elektrituru reformi. Isamaa Erakond on välja pakkunud käibemaksu alandamise lühiajalise meetmena ja elektrituru reformi pikemaajalisemas vaates. Elektrituru reformiga saavad inimesed valikuvabaduse osta elektrit börsiväliselt ning riik kompenseerib tootjale CO2kvoodi hinna. Sellisel juhul jääks prognoositav hind kodutarbijale 50 eurot megavatt-tunni eest, mis on kordades odavam praegusest hinnast. Samas, kes soovivad, saavad jätkata elektri börsilt ostmist. Energiakriisiga toimetulekuks on valitsuse suurim samm toetussüsteem, mille korral sajad tuhanded inimesed saadetakse, müts näpu vahel, omavalitsustesse. Toetusele kvalifitseeruvad ja kadalipu läbivad hädas inimesed hakkavad heal juhul toetust kätte saama järgmisel kuul. See tähendab, et juba neli kuud on inimesed pidanud maksma maksma üüratuid gaasi-, elektri- ja soojaarveid, kuid riik pole olnud võimeline abi pakkuma ega pikema perspektiiviga lahendust leidma. Suurtest arvetest muserdatud tarbijad peavad pöörduma omavalitsuste poole, kus sõltuvalt omavalitsusest on info erinev, alates taotluse vastuvõtmise kuupäevadest ja lõpetades arvesse võetavate tulude selgitusega. Inimesed tõlgendavad, küsivad ja eksivad, omavalitsuse ametnikud tõlgendavad, küsivad ja eksivad. Rahul ei ole keegi, välja arvatud Vabariigi Valitsus.Eesti Energia on lahkelt nõus krõbeda vaheltkasuga arvete maksmist ajatama ja nende loogika on lihtne. Selleks, et toetust saada, peavad arved olema makstud. Tänane toetussüsteem jätab toetuseta õpetajad, töötavad pensionärid ja suure hulga [muudest] abivajajatest, kelle energiaarve on kasvanud kordades. Noored pered, kes teenivad küll riigi keskmist palka või isegi natuke rohkem kui riigi keskmine, on võtnud endale pangalaenu oma kodu rajamiseks ja on piltlikult öeldes jäetud vihma kätte. Samuti ei arvestata üldse MTÜ-sid, väikeettevõtlust, sotsiaalset ettevõtlust, hooldekodusid, muuseume – seda loetelu võiks jätkata ja jätkata. Kui jälgida CO2kasvu trendi, siis laekub tänavu kvoodi müügist üle 300 miljoni euro, millele lisandub veel 20% käibemaksu. See raha tuleb anda inimestele tagasi. Tänane süsteem toodab vaesust ja vajab kiiresti sisulist muutmist. Aitäh!

et väga oodata ei ole midagi, küll ta ikka levib päris korralikult. Aga maskide juurde. Kui üks arvamusliider ütleb, et maskid on solidaarsuse märk, ja teine ütleb, et see on allaandmise märk, siis ma pean teile kahetsusega ütlema, et kui see oleks nii lihtne, siis ei oleks ju üldse probleemi. Siis ärme teeme mitte midagi, eks ole. Paar sajandit kestnud antiseptiku arenguga on see kõik ammu tõendatud. Kes teist ütleks oma kirurgile, et kuulge, mis te vaevate end selle maskiga, mis te tulete opereerima ja panete maski ette, ma olen nõus ilma.

no see on füüsikaliselt [tõestatud]. Te võite YouTube'ist vaadata, seal on katsetega näidatud, kuidas ta takistab. Kui mina kannan maski ja teie ei kanna, siis riski vähenemine on kuskil 60–70%. Kui teie ka kannate maski, siis on see 90

Uurisin natuke asja. Tööinspektsioon on soovitanud analüüsida igal pool töökeskkonda. Eriti praegu, kahe viimase aasta jooksul on oluline bioloogiline töökeskkond, bioloogiliste riskifaktorite hindamine.

Ja aastaid? Praegu kahe viimase aasta jooksul oleks olnud vajalik vähemalt kui mitte täielik analüüs, siis vähemalt bioloogilise riskifaktori osas. Ja siis me vaidleme ja anname kohtusse, kas meil on siin risk, kui oleme kõik koos niimoodi üksteise kõrval, või mitte. Aga sellel on palju lihtsam lahendus. Teeme riskianalüüsi! Kui teie garanteerite mulle, et mina ei nakatu, siis ma olen hea meelega siin. Ma olen alati hea meelega siin, nagu te näete, ma olen siin alati enam-vähem lõpuni. Nii et ma arvan, et võtame seda asja

kolleegid, rohkem ma kõnesoove ei näe. Sellega oleme tänase päeva kenasti ammendanud ja kohtume homme hommikul kell 10. Ilusat õhtut! Kõik